Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 8. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih seje je objavljeno na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam! s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti v okviru skrajšanega postopka**. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev dajem besedo predstavniku Vlade, gospodu dr. Matjažu Krajncu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani, dobro jutro vsem! Predlog zakona, ki ga je v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru posredovala Vlada Republike Slovenije, vključuje rešitve, ki so potrebne zaradi implementacije sprejetih sprememb Zakona o Vladi Republike Slovenije in Najpomembnejša rešitev, ki jo prinaša sprememba, je vezana na združevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti v enem resorju, to je v novem ministrstvu, Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Predvideva se vzpostavitev nove skupne agencije, opredeljene so pristojnosti njenega inovacijskega dela ter na novo določeni organi in pogoji za njihovo imenovanje. Ključni organ za področje inovacijske dejavnosti, ki je vzpostavljen z novelo, je inovacijski svet, ki ga sestavljajo člani, predstavniki različnih deležnikov inovacijskega okolja. Dopolnjena je sestava Razvojnega sveta Republike Slovenije, kjer sta med člani ministra, pristojna za gospodarstvo in visoko šolstvo. Novela prinaša še nekatere manjše popravke na področju opredelitve nacionalne reference za implementacijo 64. člena veljavnega zakona, treba pa je opozoriti tudi na opredelitev inštrumenta neposredne sklenitve pogodbe, kadar so za to izpolnjeni pogoji, skladno z Zakonom o javnih financah. K predlogu sprememb zakona je nekaj pripomb podala Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, pristojni odbor je sprejel ustrezne amandmaje, podali pa smo tudi dodatna pojasnila k vsebinskim pripombam. Upoštevali smo pripombe KOsRIS in Rektorske konference Republike Slovenije v zvezi s sestavo inovacijskega sveta in deloma tudi v zvezi z izkušnjami, predvidenimi kot pogoj za zasedbo delovnega mesta direktorja nove agencije. Tako Odbor za izobraževanje, znanost in mladino kot Komisija Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino ter Državni svet so predlog sprememb podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost in mladino. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici dr. Mirjam Bon Klanjšček. Izvolite. Hvala lepa. Vsi prav lepo pozdravljeni! Odbor za izobraževanje, znanost in mladino je obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Predstavnik predlagatelja je uvodoma pojasnil razloge za sprejetje predloga zakona ter predstavil rešitve, ki jih prinaša. Predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je povedal, da je predlog zakona usklajen z ministrstvom in bo omogočal tako organizacijo dela kot podporo podjetjem pri izvajanju inovacijske dejavnosti. Zakonodajno-pravna služba je v pisnem mnenju opozorila na spornost nekaterih rešitev, zlasti z vidika jasnosti in določnosti, ki izhaja iz 2. člena Ustave, in podala pripombe k posameznim členom predloga zakona. Njena predstavnica je na seji poudarila, da prenos nalog na novo agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost ni celovit, saj bo del nalog še naprej opravljala javna agencija za podjetništvo, poleg tega pa je razmejitev pristojnosti nejasna. Opozorila je na nejasno določitev kriterijev za uporabo posameznega načina dodeljevanja sredstev in povedala, da sklicevanje na javnofinančne predpise ni dovolj konkretizirano. Poudarila je tudi, da predlog zakona širi razloge za določitev višje plače raziskovalcem na projektih za določen čas, tudi za posebne projekte nacionalnega značaja, pri čemer razlogi za odstop od sistemske ureditve plač v javnem sektorju niso navedeni. Z vidika načela legalitete je sporno tudi, da vsebina pojma posebni projekti nacionalnega značaja ni opredeljena, temveč je njena določitev prepuščena pravilniku ministra brez določenih kriterijev in meril. Ob koncu je povedala, da so bile ostale pripombe iz pisnega mnenja s predlaganimi amandmaji koalicije ustrezno upoštevane. Odbor je prejel tudi mnenje Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, ki predlagane spremembe podpira. Njen predstavnik je poudaril, da samo s spremembo zakonodaje ne bo mogoče pospešiti inovacij, ampak bo treba za to zagotoviti predvsem rizični kapital. Na seji so svoja mnenja in stališča predstavili tudi vabljeni, ki so predlogu zakona izrekli podporo. Predstavnik Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije se je ob tem zavzel za ohranitev obstoječe sestave upravnega odbora in izrazil podporo predlagani spremembi 64. člena zakona, saj bo omogočila nagrajevanje tistih raziskovalcev, ki so izjemno uspešni v mednarodnem merilu. Predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti pa je predlagal, da se v sestavo upravnega odbora nove agencije vključi tudi predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Predstavnik Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je opozoril, da bo nova agencija za izvajanje nalog potrebovala ustrezne prostorske, kadrovske in finančne pogoje. Predstavnica Visokošolskega sindikata Slovenije je podala kritično oceno glede dosedanjega delovanja Javne agencije za raziskovalno dejavnost in povedala, da Visokošolski sindikat nasprotuje 18. členu predloga zakona, s katerim se krši načelo o o enakosti plačila za enako delo ter ustvarja plačna nesorazmerja. Člani in članice odbora so razpravljali predvsem o predlagani spremembi 64. člena zakona in menili, da predlagana rešitev ni ustrezna, saj ne sodi v okvir te prenove zakona in širi razdor med visokošolskimi učitelji, znanstveniki, raziskovalci in inovatorji. Povedali so tudi, da bi bilo plače raziskovalcev primerneje urejati v prenovljenem enotnem plačnem sistemu. Članica odbora je ob tem opozorila še, da predlog zakona omogoča dodatno plačevanje za delo na evropskih in drugih iz tujine financiranih projektih le raziskovalcem, ne pa tudi podpornemu osebju, kljub temu da so pogosto tudi njihove plače financirane iz istih projektov. Predstavnik predlagatelja je v odgovoru na pomisleke v razpravi povedal, da se navedeni člen spreminja na pobudo Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije in Rektorske konference Republike Slovenije, ki so opozarjali na presplošno zapisane določbe, ki jih ni bilo mogoče realizirati v praksi. Odbor je sprejel vložene amandmaje in glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel.

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Z današnjim predlogom zakona se vzpostavlja enotna agencija, ki bo združevala področje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost oziroma ARIS. Nadomestila bo dve ločeni agenciji, Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in javno agencijo, pristojno za tehnološki razvoj, ki jo je predvideval Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Nova institucija bo imela ločen znanstveni in strokovni svet, medtem ko bodo ostali organi, se pravi upravni odbor in direktor, skupni. Upravni odbor ARIS ima devet članov, ki jih Vlada imenuje za mandatno obdobje dveh let – štirje predstavniki ustanovitelja, dva člana na predlog GZS, en član na predlog Rektorske konference Republike Slovenije, en član na predlog Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, en član na predlog reprezentativnih sindikatov za področje znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Člani upravnega odbora ne smejo biti člani poslovodstev gospodarskih družb, direktorji raziskovalnih organizacij in njihovi pomočniki, rektorji, prorektorji, dekani, prodekani oziroma člani upravnih odborov raziskovalnih organizacij. Seveda je to vse lepo zapisano in določeno, vendar moramo v Novi Sloveniji opozoriti, da so koordinacija samostojnih neprofitnih raziskovalnih in infrastrukturnih

ministru za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorju Papiču poslali dopis, v katerem pozdravljajo in razumejo nekatere spremembe oziroma dopolnitve, hkrati pa ostro protestirajo, zaradi postopka priprave predloga zakonske novele. Opozarjajo, da niso bili vključeni v postopek priprave predloga sprememb zakona in niso bili pozvani k posredovanju predlogov vseh potrebnih sprememb zakona, ki trenutno otežujejo poslovanje raziskovalnih organizacij in univerz. Kot pravijo, nista bili opravljeni potrebna javna razprava in diskusija z vsemi deležniki in zainteresirano javnostjo. V Novi Sloveniji omenjene spremembe Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ne bomo podprli. Cilj Nove Slovenije je izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja, pri čemer so pomemben kazalnik mednarodne lestvice kakovosti univerz. V okviru fakultet je treba krepiti znanstvenoraziskovalno jedro in njegovo povezavo z gospodarstvom, pri čemer morajo biti uspešni raziskovalci in profesorji tudi ustrezno nagrajeni. Pričakovali smo, da bo po izjemnih naporih ob pripravi osnovnega zakona v letu 2021 tudi ta novela vključevala in povabila k sodelovanju vse deležnike, kar pa prej omenjene reprezentativne organizacije niso bile. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov in v njenem imenu kolega Damijan Zrim. Izvolite. **DAMIJAN ZRIM (PS SD):** Spoštovana predsedujoča, spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Glavni namen današnje novele zakona, ki ureja področje znanstvenega raziskovanja in inovacij, je ustanovitev enotne agencije za znanstvene raziskave in inovacije. Nova agencija bo omogočila učinkovitejše in doslednejše izvajanje ukrepov znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike, ki sta bili do sedaj v pristojnosti dveh različnih ministrstev in dveh različnih agencij. V tem delu predloga zakona sprememba sledi Zakonu o Vladi Republike Slovenije, po katerem sta po novem znanstvena in inovacijska politika združeni pod enim ministrstvom, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Nova agencija bo imela dva ločena strokovna sveta, enega za znanstveno ter drugega za inovacijsko dejavnost, medtem ko bosta direktor in upravni odbor agencije skupna, s čimer se bosta zagotovili kar se da največja povezljivost in kompetentnost obeh področij. Druga pomembnejša vsebinska sprememba zakona pa se nanaša na določilo zakona, ki ureja način nagrajevanja raziskovalcev za delo za določen čas na projektih posebnega pomena, ki so v praksi največkrat financirani s sredstvi, ki jih raziskovalci pridobijo prek evropskih razpisov. Ta rešitev, ki omogoča posebno nagrajevanje raziskovalcev, že obstaja v trenutno veljavnem zakonu. S predlagano spremembo se bo samo bolj natančno in ustrezno opredelilo projekte, za katere bodo raziskovalci lahko uveljavili drugačno nagrado za izvedbo raziskovalnega projekta, in določilo, kateri raziskovalni inštitut oziroma univerze bodo morale to pravilo upoštevati v praksi. S temi spremembami se bo uveljavila enotna praksa med raziskovalnimi ustanovami in olajšala možnost drugačnega nagrajevanja raziskovalcev za določen čas za posebne projekte, ki je trenutno različna glede na raziskovalni inštitut ali univerzo, na kateri je zaposlen raziskovalec. Spoštovani, predlagane rešitve podpiramo zato, ker je nujno potrebno bolje povezati visoko šolstvo, raziskovalno in inovacijsko dejavnost, če želimo v celoti izkoristiti potencial raziskav za družbeni in gospodarski razvoj. Povečati moramo tudi javna in zasebna sredstva za raziskave ter krepitvi zavedanje o družbeni pomembnosti znanosti in razvoja novih tehnologij. Slovenija mora za svoj nadaljnji razvoj dvigniti produktivnost zaposlenega s krepitvijo vseh dejavnikov, od znanstvenega raziskovanja, inovacij, tržne učinkovitosti pa vse do končnih naložb v proizvodnjo posameznega izdelka ali storitve. Za višjo dodano vrednost potrebujemo boljše produkte, uglednejše in prepoznavne blagovne znamke ter več znanja, vključenega v proizvode ali storitve. Zavedati se moramo, da se največja vrednost raziskovalnega inovacijskega sistema skriva v ljudeh. Če bo Slovenija kot družba želela napredovati na vseh področjih, bo morala vlagati v krepitev človeškega potenciala kot ključnega pogoja za uspešen znanstvenoraziskovalni in inovacijski sistem. Hkrati bomo morali vložiti tudi več sredstev za preboj v raziskovalno in inovacijsko inovacijsko infrastrukturo. Pri tem pa mora biti naš ključni cilj, da bo Slovenija ponovno napredovala na lestvici evropskega inovacijskega indeksa in se povzpela med najboljših deset na tej lestvici. Današnji predlog ustanovitve nove agencije za raziskave in razvoj podpiramo, zato ker upamo, da bo to predstavljalo prvi korak k doseganju tega cilja. Hvala.

Predlog predvideva prehod Javne agencije za raziskovalno dejavnost v Javno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost s kratico ARIS. Pooblastila ARIS so ista kot pri ARRS, z dodatno vlogo financiranja inovacijske dejavnosti in tehnološkega razvoja. Spremeni se sestava upravnega odbora agencije. Upravni odbor ARRS je bil sestavljen iz treh predstavnikov Vlade ter po enega predstavnika GZS, Rektorske konference, KOsRIS in reprezentativnih sindikatov. Upravni odbor ARIS pa bo razširjen še z enim članom Vlade in enim članom GZS. Poleg ločenega znanstvenega sveta kot obstoječega strokovnega telesa predlog zakona uvaja še ločen inovacijski svet, prav tako kot strokovno telo, ki ga sestavljajo predstavniki razvojno-inovacijskih partnerstev, podpornega okolja za inovacije, Inženirske akademije Slovenije, SID banke, Slovenskega podjetniškega sklada in Gospodarske zbornice Slovenije. V Levici podpiramo vključevanje Rektorske konference in KOsRIS, Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije v inovacijski svet. Kot način financiranja znanosti se poleg javnih razpisov in javnih pozivov omogoča tudi neposredna sklenitev pogodbe v skladu z javnofinančnimi predpisi. Zakon ima večjo vsebinsko spremembo 64. člena glede plačevanja raziskovalcev, in sicer, za določitev plač raziskovalcev, zaposlenih v javnih raziskovalnih organizacijah, ki se zaposlijo za določen čas na podlagi posebne pogodbe med javno raziskovalno organizacijo in Evropsko komisijo ali drugim organom EU, mednarodno organizacijo ali tujo ustanovo ali drugim tujim financerjem ali gospodarskim subjektom, se ne uporablja določila zakona, ki določa plače v javnem sektorju. V Levici menimo, da vsebina tega člena pomeni odstopanje od enotnega plačnega sistema in principa enako plačilo za enako delo. Plačilo za raziskovalno delo na podlagi posebne pogodbe je tako plačano na podlagi dobičkonosnosti, komercialnosti ali iznajdljivosti projektne pisarne in ne na podlagi obsega in zahtevnosti dela, kot je to pravilo. Program Levice glede plačevanja raziskovalcev pravi: »Omogočili bomo stalne zaposlitve mladih raziskovalcev in raziskovalk ter visokošolskih sodelavcev in sodelavk ter odpravili veriženje začasnih projektnih zaposlitev in druge prekarne oblike dela mladih v znanosti in izobraževanju. Načrtovanje stabilne karierne poti je ključno za razvoj kadrov v znanosti in delovanje celotne znanstvene in visokošolske sfere.« In vendar predlog širi institut razslojevanja plačevanja mladih raziskovalcev z javnih raziskovalnih institucij na vse javne zavode, krši pa tudi naša programska stališča o netržnem delovanju javnih zavodov. Težavo torej še vedno predstavlja sprememba 64. člena. Menimo, da bi bilo to ustrezneje urejati v prenovljenem enotnem plačilnem sistemu in ne v tem zakonu. Poleg tega se moramo soočiti tudi z dejstvom, da zapisana zakonodaja omogoča dodatno plačevanje za delo na evropskih in drugih iz tujine financiranih projektih le raziskovalcem, ne pa tudi vsemu podpornemu osebju, kljub temu da so posredno tudi plače tega osebja financirane iz istih projektov. Vseeno bomo v Levici zakon podprli, vendar pričakujemo, da bo ministrstvo področje plačevanja raziskovalcev, ki delajo v javnem sektorju, v bodoče urejalo v kontekstu enotnega plačnega sistema. Hvala. Hvala lepa. Sledi Poslanska skupina Svoboda in v njenem imenu kolega Gašper Ovnik. Izvolite. Spoštovani! Na znanju in inovacijah temelječa družba je družba prihodnosti. Pri tem imajo osrednjo vlogo raziskave in inovacije, ki ji morajo slediti odločitve sektorskih politik, zato te predstavljajo ključni povezovalni element družbe. Znanstvenoraziskovalna in inovacijska dejavnost namreč sistematično razvijata novo znanje, veščine in kompetence ter njihovo uporabo za trajnostni razvoj, izboljšanje kakovosti življenja in blaginjo vseh. Tako pravi Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, ki jo je Državni zbor sprejel v prejšnjem mandatu in ki hkrati identificira ključne družbene izzive z ukrepi za doseganje učinkovitega upravljanja znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema ter pospešenega sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom, prenosom znanja in inovacij. Zakon, ki je pred nami, tako udejanja prav to, administrativno optimizacijo, vsebinski preplet in neprekinjeno podporo aktivnostim vzdolž celotne lestvice tehnološke pripravljenosti. Poglavitna rešitev, ki jo zakon prinaša, je namreč vzpostavitev enotne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, kar bo omogočilo učinkovitejše in doslednejše izvajanje ukrepov znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike. Nova agencija bo temeljila na ločenih strokovnih organih, znanstvenem in inovacijskem svetu, ki bo hkrati tudi ključni organ za inovacijske dejavnosti, sestavljajo ga namreč predstavniki deležnikov inovacijskega okolja, medtem ko bodo ostali organi oziroma upravni odbor in direktor skupni. Novo ureditev znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti nenazadnje narekuje tudi Zakon o Vladi Republike Slovenije, ki določa, da se v okviru enega ministrstva združujeta tako znanstvenoraziskovalna kakor tudi inovacijska dejavnost. Poleg navedenega zakon prinaša še nekatere manjše spremembe z namenom lažje uveljavitve ciljev evropskega raziskovalnega prostora in izvajanja ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost in evropske kohezijske politike 2021–2027 ter določnejšo definicijo načina implementacije nagrajevanja v projektih, in sicer se izenačuje obravnava raziskovalcev v vseh javnih zavodih, ki so prejemniki stabilnega financiranja. Dejstvo je, da je že veljavni Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti predvidel tesno povezovanje agencij, ki financirata znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, torej Javne agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost in Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, SPIRIT Slovenija. S predlagano spremembo smo torej storili prvi korak k okrepitvi področja inoviranja. Kljub temu pa se v Poslanski skupini Svoboda pridružujemo enemu od stališč, izraženih ob obravnavi na matičnem delovnem telesu, da mora biti naslednji korak, ki bo sledil, priprava vsebinskega načrta dela agencije v smislu mehanizma podpore razvoja inovacij, kadrovskih potreb in projekcij financiranja. V pričakovanju učinkovitejšega upravljanja znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema bo Poslanska skupina Svoboda predlog zakona podprla. Hvala lepa. In še Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Tomaž Lisec. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani minister, vsem skupaj lep pozdrav! Kako ta vlada skrbi za znanost, raziskovanje in inovacije? Na eni strani imamo pred sabo Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, na drugi strani pa nas je danes zjutraj negativno presenetila novica, da se je očitno Vlada odločila, da črta projekt, vreden 65 milijonov evrov, da bi da bi zgradili novo medicinsko fakulteto v Ljubljani. Zakon, ki ni dober, na drugi strani pa še slabša dejanja te vlade v neskrbi za novo znanost in za raziskave ter inovacije. Skratka, kot je že sam minister povedal, želi Vlada s tem zakonom narediti tri ključne zadeve: vzpostavitev enotne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, potem sprememba zaradi uveljavitve določil Zakona o Vladi in novih ministrstvih in pa da se določneje definira način implementacije nagrajevanja v projektih, ki so v tem zakonu. Tri poglavitne rešitve, ampak ne samo Poslanska skupina SDS, ampak tudi mnogi deležniki imajo pomisleke in probleme z vsemi temi rešitvami. Pa pojdimo po vrsti. Zakonodajno-pravna služba je opozorila na spornost nekaterih rešitev, zlasti z vidika jasnosti in določnosti, ki izhajata iz 2. člena Ustave.

Potem je Zakonodajno-pravna služba v zvezi z dodatno možnostjo dodeljevanja sredstev opozorila na nejasno določitev kriterijev za uporabo posameznega načina dodeljevanja sredstev in povedala, da sklicevanje na javnofinančne predpise ni dovolj konkretizirano. In še naprej, predlagana rešitev v 18. členu po mnenju Zakonodajno-pravne službe širi razloge za določitev višje plače raziskovalcem na projektih za določen čas tudi za posebne projekte nacionalnega značaja, pri čemer razlogi za odstop od sistemske ureditve plač v javnem sektorju niso navedeni. In še več, vsebina pojma posebni projekti nacionalnega značaja ni opredeljena niti okvirno, temveč je njena določitev v celoti prepuščena podzakonskemu aktu oziroma pravilniku, in to brez določenih kriterijev in meril, kar je sporno z načela legilitete. Zakonodajno-pravna služba pa je za zaključek opozorila tudi na prakso Ustavnega sodišča glede prenehanja mandatov članov organov agencije pred iztekom časa, za katerega so bili ti imenovani. Ampak kaj bodo pripombe Zakonodajno-ravne službe, koalicijski valjar gre naprej. Celo več, celo predstavnik Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije je povedal, da ima zakon nekatere pomanjkljivosti. Tudi predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti je povedal, da predlagajo drugačno sestavo upravnega odbora, da se vključi tudi predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ampak kaj bi govorili, koalicijski valjar melje dalje. Predstavnik Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je opozoril, da bo nova agencija za izvajanje nalog potrebovala ustrezne prostorske, kadrovske in finančne pogoje.

Najbolj ostra pa je bila seveda predstavnica Visokošolskega sindikata, ki je opozorila na nekonsistentnost v tem plačnem sistemu. Skratka, po našem mnenju ne gre samo za spremembe v načelu s spremembo Zakona o Vladi, ampak je očitno problem trenutno vodstvo agencije, torej zamenjava upravnega odbora in agencije ARRS je nujno potrebna, ali je politično motivirana, pa si odgovorite sami. Tudi predlog zakona se sklicuje na zelo različne ureditve, ki imajo zelo različne sisteme, mi pa vse skupaj vržemo v en koš. Skratka, nova agencija ni namenjena povezovanju raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti, prej nasprotno, pristojnosti bodo še vedno razdeljene med dva med sabo vsebinsko in funkcijsko ločena sveta, znanstveni in inovacijski. Potem je problem tudi pravilnik, ki se bo sprejemal, inkot so že opozorili Zakonodajno-pravna služba in ostali deležniki, bo prinesel očitno še večjo zmedo. Skratka, v Poslanski skupini SDS imamo več kot dovolj razlogov, zakaj ne bomo podprli tega zakona. Hvala.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 Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 6. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo pa na **5.

Nikogar iz Vlade ni tukaj, niti niso sporočili, da bodo zamujali, tako da gremo naprej. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Mihi Kordišu. Izvolite. hvala za besedo. Predstavnik predlagatelja je med drugim predstavil temeljne rešitve predloga zakona in pojasnil, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti besedilo predloga zakona pripravilo v zadnjih dveh letih in vodilo širok dialog z vsemi deležniki. Predlog zakona je bil usklajen tudi s socialnimi partnerji. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pisno mnenje in med drugim pojasnila, da so z amandmajem koalicijskih poslanskih skupin pripombe iz mnenja ustrezno upoštevane. V zvezi z amandmajem za nov 19.a člen pa je pojasnila, zakaj je neustrezen in nepotreben. Predstavnik Državnega sveta je predstavil pisno mnenje in izpostavil, da je Državni svet na seji predlog zakona podprl. Izpostavil je morebitne negativne posledice črtanja drugega odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, potrebo po nujnem sprejetju zakona zaradi zaščite delavcev in nujnost zmanjšanja možnosti za špekulacije glede plačila za delo pri napotitvah v tujino. Izpostavil je tudi prakso navideznih napotitev na izvajanje storitev v tujini, ki pa predstavljajo posredovanje zaposlitve oziroma agencijsko delo. Svoja mnenja in stališča o predlogu zakona so predstavili tudi drugi vabljeni na sejo. Predstavnik Delavske svetovalnice je izpostavil primer iz leta 2018, kjer je podjetje iz tujine v Sloveniji priglasilo storitev, kasneje pa je bilo ugotovljeno, da je šlo za neregistrirano agencijo za zagotavljanje dela. Izpostavil je še nujnost uvedbe subsidiarne odgovornosti naročnika storitve oziroma glavnega izvajalca preprečevanje veriženja fiktivnih agencij in zagotavljanja ustreznega nadzora. Drugi vabljeni na sejo so izpostavili večletno zlorabo instituta čezmejnega izvajanja storitev in neenako obravnavo zaposlenih ter posledično socialni dumping. Kot pomembno so poudarili uskladitev predloga zakona na Ekonomsko-socialnem svetu. V razpravi so članice in člani odbora, ki so bili do predloga zakona bolj kritični, vendar mu kljub temu niso nasprotovali, opozorili, da so kljub pozitivnemu mnenju nekaterih organov pričakovali, da bo zakon pripravljen boljše. Izpostavili so drugi odstavek 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v zvezi s katerim so predstavniki delodajalcev v pisnem mnenju opozorili na možnost selitve svojih podjetij v tujino. Izpostavili so še pomisleke glede reševanja velikega števila navideznih napotnic za delo v tujini in na problematiko tako imenovanega bega možganov. Razpravljavci, ki so predlogu zakona izrazili podporo, so izpostavili, da je sprejetje obravnavanega zakona potrebno, saj lahko bistveno popravi položaj slovenskih delavcev, zaposlenih

Pomanjkljivo izvajanje uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti pomeni visoko stopnjo nelojalne konkurence med podjetji, ki poslujejo na ozemlju Republike Slovenije, in podjetji, ki izvajajo čezmejno storitev. Opozorili so na socialni dumping, ki lahko oškoduje celotno družbo in socialno državo, zato ukinitev drugega odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vidijo kot izenačitev napotenih delavcev in delavk, ki delo opravljajo izključno v Republiki Sloveniji. Odbor je glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Sprejeti amandmaji so vključeni v besedilo dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Soniboj Knežak. Izvolite. Spoštovana predsednica, predstavniki ministrstva, kolegice, kolegi! Današnji predlog zakona predstavlja prenovljeno različico zakonske ureditve čezmejnega izvajanja storitev, s katero se določajo pogoji za delodajalce iz drugih držav članic Evropske unije, ki želijo opravljati storitve v Sloveniji, in obratno. Predpisujejo se tudi delovnopravna pravila za slovenska podjetja, ki ponujajo svoje storitve na skupnem trgu Evropske unije. Evropska unija temelji na štirih svoboščinah – svobodnem pretoku ljudi, blaga, kapitala in storitev. Te štiri svoboščine predstavljajo temelj enotnega evropskega prostora in trga, pri tem pa ni pomembna zgolj konkurenčnost podjetij pri nudenju njihovih storitev, temveč tudi poštena konkurenca in zaščita delavskih pravic napotenih delavcev v drugo državo članico Evropske unije. In prav to je ključni namen predlaganega zakona, s katerim se naslavlja področje spoštovanja delavskih pravic, ki se je v preteklih letih pokazalo za posebej problematično. Delavci, ki so napoteni na delo v tujino, so namreč v ranljivejšem položaju kot delavci, ki delo opravljajo v Sloveniji, ker pogostokrat ne govorijo jezika države, v katero jih pošlje delodajalec. Na delo v drugo državo pa so napoteni samo za čas opravljanja storitve, zato se večina delavcev tudi težje seznani s svojimi pravicami, ki jim pripadajo glede na državo, kjer opravljajo delo. Njihov delodajalec mora namreč spoštovati pravila, povezana z minimalnim plačilom, delovnim časom, odmorom in podobno, v skladu s predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki veljajo v državi, kamor so delavci napoteni. Zaradi tega je ključen cilj tega zakona zagotoviti varovalke za učinkovito preprečevanje kršitev in zlorab pravic napotenih delavcev in vzpostaviti učinkovit inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem pravil čezmejnega izvajanja storitev in zagotavljanja socialne varnosti napotenih delavcev. Današnji predlog zakona tako na novo določa kategorijo napotenih delavcev, ki začasno ali občasno izvajajo storitve v drugih državah članicah Evropske unije. S spremembami predloga zakona se tudi bolj bolj natančno določajo pravila ter postopek za pridobitev potrdila A1, ki ga izda Zavod za zdravstveno zavarovanje in predstavlja dokazilo, da delodajalec za napotenega delavca plačuje socialne prispevke. Poleg tega izenačujemo tudi pogoje za čezmejno izvajanje storitev za vsa slovenska podjetja s sedežem v Sloveniji, ne glede na to, ali čezmejno storitev opravljajo občasno ali v daljšem časovnem obdobju v najmanj dveh državah članicah. Z namenom zagotovitve enake socialne varnosti vsem napotenim delavcem se v predlogu zakona predlaga tudi črtanje izjeme, ki jo omogoča drugi odstavek 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Na podlagi te izjeme so do sedaj slovenska podjetja lahko plačevala socialne prispevke delavcev glede na plačo, ki bi jo prejeli v Sloveniji. Po novem pa bo večina delodajalcev morala plačati socialne prispevke napotenemu delavcu glede na plačo, ki jo bo prejel za opravljeno delo v tujini. Socialni demokrati bomo današnji predlog zakona podprli, ker je bil po večletnem usklajevanju sprejet tudi na Ekonomsko-socialnemu svetu. Predlog zakona prav tako podpiramo, ker odpravlja nekatere pomanjkljivosti in nepravilnosti, na katere nas je opozorila tudi Evropska komisija. Ob tem pa seveda pričakujemo, da bo pristojno Ministrstvo za finance spoštovalo zavezo, ki jo je v času usklajevanja tega zakona Vlada dala socialnim partnerjem, v tem primeru delodajalcem. Vlada je namreč obljubila, da bo do konca tega meseca, torej marca 2023, na davčnem področju pripravila ukrepe za ohranitev konkurenčnosti tistega dela slovenskega gospodarstva, ki izvaža svoje storitve in opravlja večino svojega posla v drugih državah članicah Evropske unije. Novi ukrepi naj bi tako nadomestili izgubo konkurenčnosti, ki so jo do sedaj imela slovenska podjetja pri ponujanju storitev v drugih državah članicah Evropske unije zaradi možnosti plačevanja socialnih prispevkov napotenih delavcev glede na plačo, ki bi jo prejemali v Sloveniji. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Sandra Gazinkovski. Izvolite. **SANDRA Hvala za besedo. Predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev ureja področje napotitve delavcev na delo v druge države članice EU oziroma čezmejno izvajanje storitev podjetnikov. Veljavna zakonska ureditev namreč omogoča neenako obravnavo zaposlenih, kar v resnici pomeni nelojalno konkurenco in socialni dumping, zaradi česar je proti Sloveniji že sprožen postopek na ravni Evropske unije. Če v določenem roku ne bomo sprejeli potrebnih ukrepov, Evropska komisija lahko zadeve predloži Sodišču Evropske unije. Temeljni cilj in namen predloga zakona je zagotoviti ustrezen prenos direktiv Evropske unije v nacionalno zakonodajo in na raven delavskih pravic ter preprečiti nelojalno konkurenco. Ker veljavni zakon o izvajanju čezmejnih storitev ne ureja izdaje potrdila A1 za delavce, ki delo opravljajo v najmanj dveh državah članicah EU, se na novo določajo postopek in pogoji za izdajo potrdil A1 tudi za to kategorijo delavcev. Z zakonom se ureja tudi postopek nadzora nad pogojem opravljanja storitev v najmanj dveh državah članicah, kot tudi možnost, da lahko nadzor izvedeta tako Inšpektorat za delo kot tudi Furs. Posega se tudi v 144. člen ZPIZ-2, in sicer z namenom izenačitve pravic vseh delavcev in bodočih upokojencev, ne glede na kraj opravljanja dela, ali je to v tujini ali v Republiki Sloveniji. Trenutno veljavna zakonodaja namreč omogoča, da se za napotene delavce prispevki za pokojninsko zavarovanje plačujejo od minimalne osnove, namesto da bi se obračunavali od dejanskega dohodka. S tem bomo prispevali k pravičnejši konkurenci med vsemi slovenskimi ponudniki čezmejnih storitev. Ker pa predstavniki gospodarstva opozarjajo na morebitne negativne učinke ukinitve posebne zavarovalne osnove za napotene delavce, ki naj bi se odražali v povečanju stroškov poslovanja slovenskih podjetij in njihovi nekonkurenčnosti na evropskem trgu, je bilo na Ekonomsko-socialnem svetu dogovorjeno, da se določbe o črtanju posebne zavarovalne osnove za napotene delavce začnejo uporabljati s 1. 1. 2024. Oblikovana je bila tudi posebna strokovna skupina, katere naloga je pregledati mednarodne rešitve na področju napotenih delavcev in ukrepov v zvezi s tem, opraviti analizo stanja napotenih delavcev v Sloveniji ter predlagati morebitne ukrepe, če se bo izkazalo, da so ti ukrepi sploh potrebni. V fazi priprave zakonodaje je ves čas potekal zelo širok dialog z vsemi deležniki. Z rešitvami se je sproti seznanjalo tudi socialne partnerje v okviru pogajalske skupine, predlog zakona je na koncu dobil tudi zeleno luč na Ekonomsko-socialnem svetu. Pričakovanj, da bomo še naprej zagotavljali socialni dumping in nelojalno konkurenco, ki nam jo očita Evropska komisija, pa ni mogoče realizirati. Zakon prinaša dobre in usklajene rešitve, zato bomo v Poslanski skupini Svoboda predlog zakona soglasno podprli. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. V njenem imenu kolegica Anja Bah Žibert. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Spoštovani! Uvodoma bi pozvala Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, zdaj so že prisotni, da se pri pripravi predlogov zakonov v prihodnje vendarle nekoliko bolj potrudijo, sploh ko gre za predloge zakonov, ki prenašajo direktivo v naš red. Se pravi, poglavitni cilj tovrstnih zakonov je prenos evropske direktive. Podobno je že bilo ob obravnavi Zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide in tudi pri tem zakonu je enako, da imamo izjemno veliko pripomb Zakonodajno-pravne službe in posledično tudi amandmajev. Na konkretni predlog zakona, ki ima 38 členov, je Zakonodajno-pravna služba podala pripombe skoraj na 30 členov, koalicija pa je potem predlagala čez 30 amandmajev. Po tem lahko vidite, da gre res za povsem amandmiran zakon in da je o njem zelo težko razpravljati, tudi če gre za pretežno nomotehnične zadeve. Kot je bilo danes že rečeno, je temeljni cilj in namen Predloga zakona o čezmejnem izvajanju storitev zagotovitev ustreznega prenosa direktiv EU v nacionalno zakonodajo z vidika reguliranja in urejanja delovnopravnega statusa vseh napotenih delavcev, kot so določeni z Zakonom o delovnih razmerjih. Poleg sledenja smernicam EU je osnovno načelo zakonskega predloga odprava nepotrebnih administrativnih bremen in poenostavitev postopkov. Poglavitne rešitve so usmerjene v postopek in pogoje za izdajo tako imenovanega potrdila A1, ugotavljanje resničnostnih izjav delodajalcev in samozaposlenih ter odpravo dvoma v primeru odprave ali razveljavitve potrdil A1. Na novo ureja postopek za podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo čezmejno storitev v najmanj dveh državah hkrati ali zaporedoma. Poleg predloga zakona, ki je bil resda usklajen v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, pa je bilo tudi dogovorjeno, da se bo na podlagi pripomb reprezentativnih delodajalskih organizacij glede negativnih posledic zaradi črtanja 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju poiskalo ustrezno rešitev za mednarodni konkurenčni položaj slovenskih podjetij, delodajalci namreč opozarjajo na možnost zvišanja stroškov in nižanje stopnje konkurenčnosti slovenskih podjetij. Prav tako predstavniki delodajalcev pozivajo k pospešitvi napovedanih aktivnosti Ministrstva za finance, da bodo ustrezne rešitve pripravljene in uveljavljene najkasneje do uveljavitve zakona, to pa je 1. januarja 2024, sicer bodo v nasprotnem primeru nastale negativne posledice za podjetja in tudi državo. Podjetja bodo v primeru poslabšanja pogojev primorana naseliti svoja podjetja v bolj konkurenčne države. V Slovenski demokratski stranki smo zaradi navedenega na delovnem telesu pogrešali predstavnike Ministrstva za finance, da bi predstavili predlog rešitev in na podlagi le-tega razbremenili delodajalce dodatnih skrbi, ki jih prinaša novela zakona. Je pa, spoštovani, danes nekoliko nenavadno, da za zakon, ki prihaja z ministrstva, ki je v okrilju Levice, danes ta stranka ni imela niti svojega stališča. Ker s predlogom rešitev oziroma ukrepov, ki so nujni zaradi črtanja 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, nismo bili seznanjeni, v Slovenski demokratski stranki predlaganega zakona žal ne moremo podpreti.

V delu predloga zakona gre za prenos direktive v zvezi z napotitvami voznikov v sektorju cestnega prometa, ki bi jo morali prenesti že v letu 2022. Vzpostavlja se večji nadzor nad napotitvami, zaradi česar bo treba zaposliti dodaten kader na Zavodu za zaposlovanje, Inšpektoratu Republike Slovenije za delo in Fursu. Vemo, da je inšpektorat že zdaj kadrovsko podhranjen, a vseeno se zastavlja vprašanje, ali je res potrebnih kar 68 novih zaposlitev zaradi tega zakona. S predlogom zakona se črta tudi drugi odstavek 144. člena ZPIZ-2, ki za napotene delavce omogoča, da se za osnovno plačilo prispevkov upošteva plača, ki bi jo delavec prejel za enako delo v Republiki Sloveniji. Črtanje te določbe bo povzročilo precejšnje posledice za gospodarstvo. Zaradi te določbe je sedaj možno znižanje davčne osnove za plačilo prispevkov za napotene delavce na zakonski minimum, kar znižuje stroške dela delodajalcev, ki čezmejno izvajajo storitev z napotenimi delavci. Predlagatelj ocenjuje, da bi s črtanjem tega člena država pobrala za cirka 49 milijonov evrov več socialnih prispevkov, hkrati pa to pomeni povečanje stroškov poslovanja nekaterih slovenskih podjetij v drugih državah članicah EU ter s tem vpliva na njihovo konkurenčnost. Ekonomsko-socialni svet je decembra 2022 podal soglasje k predlogu zakona, hkrati pa so se socialni partnerji dogovorili, da bodo ustanovili delovno skupino, ki bo analizirala učinke črtanja drugega odstavka 144. člena ZPIZ-2 in po pregledu primerljivih ureditev v drugih državah predlagala rešitve. Sindikati so namreč poudarili, da naj bi zaradi omenjene določbe ZPIZ-2 Sloveniji grozila tožba Evropske komisije zaradi nedovoljene državne pomoči. Upamo, da bo delovna skupina čim prej prišla do ustreznih rešitev, ki bodo podjetjem omogočale konkurenčno delovanje tudi v tej panogi, obenem pa bodo skladne z evropsko zakonodajo. Poslanska skupina Nova Slovenija se bo pri predlogu zakona vzdržala.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 Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 6. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Evidenca o izrabi delovnega časa je ena izmed evidenc na področju dela in socialne varnosti, ki jo predpisuje Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Verodostojnost evidence o izrabi delovnega časa je zelo pomembna z vidika pravilnega zagotavljanja delovnopravnih pravic za pravilen obračun plač, za posledično pravilno zagotavljanje izplačila plače in dodatkov, za spoštovanje določb o delovnem času, za zagotovitev počitkov in odmorov, kar je pomembno z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter spoštovanja temeljnih pravic delavcev do odmorov, počitka ter svobodnega koriščenja dela prostih dni, in pa seveda nenazadnje za zagotovitev ustreznega inšpekcijskega nadzora. Spremembe in dopolnitve tega zakona naslavljajo težave, ki so bile zaznane pri izvajanju zakona v praksi in v tem sledijo dolgoletnim pobudam za spremembe, ki jih je podal in podajal Inšpektorat Republike Slovenije za delo z namenom učinkovitega nadzora nad določbami, ki urejajo delovni čas, odmore in počitke. Cilji predlaganega zakona so jasnejša določitev razmerja, za katerega je treba voditi evidenco o izrabi delovnega časa. Predlog spreminja definicijo delavca tako, da se kot delavec šteje tisti, ki na kakršni koli pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika. Drugi cilj je dopolnitev obsega podatkov, ki jih je treba vpisovati v evidenco o izrabi delovnega časa. Na novo je določeno, da se v evidenco o izrabi delovnega časa vpisuje tudi podatek o času prihoda delavca na delo in odhoda, izrabi in obsegu odmora med delovnim časom in o opravljenih urah v posebnih pogojih dela. Tretji cilj je zagotovitev možnosti delavca, da se seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa. Četrti, zagotovitev učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb zakona ter določb Zakona o delovnih razmerjih. In nenazadnje zagotovitev spoštovanja določb o delovnem času ter zagotavljanju počitkov in odmorov, kar je pomembno z vidika obnavljanja fizičnih moči delavca, zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in zagotovitve pravice delavcev do prostega časa in počitka. Predlog sprememb zakona vključuje tudi vprašanje načina vodenja evidenc o izrabi delovnega časa za določene delodajalce, in sicer, zakon predvideva uvedbo elektronskega načina vodenja evidence o izrabi delovnega časa za delodajalce, ki jim bo izrečena globa zaradi kršitev določb tega zakona ali Zakona o delovnih razmerjih in pa v primerih, ko predlog za obveznost vodenja elektronskih evidenc podajo delavci, delodajalec pa se s tem strinja. V kolikor se ne strinja, mora o tem obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Kljub začetnemu bolj ambicioznemu pristopu k iskanju rešitev in sprememb ter dopolnitev tega zakona in določitvi oziroma uvedbi obveznega elektronskega beleženja podatkov v evidenci o izrabi delovnega časa smo prišli do kompromisne rešitve, ki predvideva uvedbo elektronskega načina vodenja evidence o izrabi delovnega časa samo za delodajalce v primerih, kot sem jih navedel navedel zgoraj. Naj dodam še nekaj razjasnitev glede problematike štempljanja, ki se je tako pogosto pojavljala. Delodajalec mora v skladu z veljavnim zakonom že sedaj voditi evidenco o izrabi delovnega časa, v katero se dnevno štemplja oziroma vpisuje za posameznega delavca podatke o številu opravljenih ur dela, nadurnega dela, število neopravljenih ur, za katere se plačuje nadomestilo in tako naprej. Gre torej za ohranitev že veljavne obveznosti vodenja evidenc o izrabi delovnega časa, predlog zakona pa dopolnjuje nabor podatkov, ki jih je treba v to evidenco vpisovati. Kot že rečeno, Ekonomsko-socialni svet Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti podpira. Za konec naj še predlagam v imenu Vlade, da se tretja obravnava zakona opravi še na tej seji. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Besedo ima predsednik odbora, kolega Miha Kordiš. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 10. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku predložila Vlada. Po uvodni predstavitvi predstavnika predlagatelja, ki je povzel temeljne rešitve predloga zakona in poudaril, da je predlog zakona usklajen s socialnimi partnerji, je tudi predstavnica Zakonodajno-pravne službe predstavila temeljne poudarke iz njihovega pisnega mnenja in pojasnila, da so pripombe za amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica večinoma ustrezno upoštevane. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter izpostavil, da so članice in člani komisije opravili razpravo o predlogu zakona in ga podprli. Predstavnik društva Delavska svetovalnica je opozoril, da se bo elektronska evidenca uvedla samo za tiste delodajalce, ki imajo pravnomočno globo na področju evidenc oziroma delovnega časa. Delodajalci pa se seveda obračajo na sodišča, ki delodajalcem v večini primerov namesto globe izrečejo največ opomin. Zaradi tega je izrazil pomisleke o učinkovitosti tega ukrepa. Predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je izpostavil, da je področje delovnega časa v poročilih Inšpektorata za delo že več let opredeljeno kot področje, na katerem prihaja do velikega števila kršitev in na katerem ima inšpektorat težave z nadzorom zaradi pomanjkljivih, ponarejenih ali celo neobstoječih evidenc. Predstavnica Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije je med drugim izpostavila, da poznamo različne prakse oškodovanja delavk in delavcev, saj imajo nekateri delodajalci celo trojne sezname beleženja ur. Rektor Univerze v Ljubljani in predstavnik Visokošolskega sindikata Slovenije sta pojasnila, da predlog zakona prinaša pomembne rešitve za učinkovitejši nadzor nad izrabo delovnega časa in opozorila, da sta visokošolska in znanstvenoraziskovalna dejavnost nekoliko drugačni, saj si v teh dveh dejavnostih delavci večinoma avtonomno izbirajo urnik in kraj dela, zato bi bilo treba za omenjeni dejavnosti dopustiti izjemo in urejanje obeh področij v kolektivni pogodbi. V razpravi so članice in člani odbora, ki so bili do predloga zakona kritični, opozorili, da predlog novele po nepotrebnem kaznuje vsa podjetja in jim z novimi obveznostmi zgolj prinaša dodatno birokracijo. Izpostavili so, da je nova definicija delavca presplošna in odpira možnost različnih interpretacij, zato so pripravili amandmaje k predlogu zakona, ki pa niso bili sprejeti. Poudarili so tudi pomen inšpekcijskega nadzora in pomislek glede obsega pooblastil inšpektorjev. V zvezi z izjemo na področju visokošolske in znanstvenoraziskovalne dejavnosti so bili mnenja, da se s tem odpira polje neenakosti. Razpravljavci, ki so predlogu zakona izrazili podporo, so izpostavili, da je sprejetje obravnavanega zakona nujno, saj so pravilne evidence pomembne tudi z vidika zdravja delavcev. Omejitve delovnega časa, malica in prosti čas so potrebni za to, da delavci ostajajo v dobri fizični kondiciji, kar pa mora biti tudi v interesu delodajalca. Opozorili so še, da je Inšpektorat za delo že dolgo opozarjal, da je zaradi neustreznega vodenja evidenc težko dokazati kršitve delovnopravne zakonodaje. Ravno to je tudi razlog, da se uvaja obvezno vodenje evidenc samo za kršitelje in v primeru, ko to zahteva kolektiv. Odbor je glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Sprejeti amandmaji so vključeni v besedilo dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del današnjega poročila. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Levica, v njenem imenu kolega Milan Jakopovič. Izvolite. Spoštovana predsednica, hvala lepa za besedo. Spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti naslavljajo težave, ki so bile zaznane pri izvajanju zakona v praksi in v tem sledijo pobudi za spremembe, ki jo je podal Inšpektorat Republike Slovenije za delo z namenom učinkovitejšega nadzora nad določbami, ki urejajo delovni čas, odmore in počitke. Zanesljivost evidence o izrabi delovnega časa je zelo pomembna z vidika pravilnega zagotavljanja delovnopravnih pravic in zagotavljanja ustreznega inšpekcijskega nadzora. Že kar nekaj časa smo soočeni z zelo očitnim problemom hudih kršitev na področju evidentiranja delovnega časa. Inšpektorat, sindikati, mediji in vsi, ki se s tem dnevno ukvarjajo, na najhujše probleme opozarjajo že kar nekaj let. Opozorila, kako so delavke in delavci oškodovani zato, ker imajo določeni delodajalci trojne sezname beleženja ur, ker se ne priznava čas preoblačenja v uniforme oziroma v delovno obleko, ker se ne priznava čas, ko morajo po zaključku dela za seboj pospraviti, ker se ne upošteva čas, ko morajo še napolniti police, ker se ne upošteva čas, ko se vozijo od enega gradbišča do drugega, kljub temu, da je delavce znotraj delovnega časa tja napotil delodajalec, in tako naprej. Pri vsem tem bode v oči, da zaposleni dejansko delajo bistveno večje število ur, kot je na koncu to na plačilni listi prikazano in tudi plačano. Inšpektorat žal nima ustrezne podlage, po kateri bi se dalo ugotoviti dejansko število opravljenih ur, prave podlage za to, da bi od delodajalcev zahtevali verodostojno beleženje opravljenih delovnih ur, ki bi bile posledično plačane, ali po kateri bi jim lahko tudi naložili ustrezne globe za grobe kršitve pravic iz delovnega razmerja. S predlogom sprememb zakona se naslavlja potreba po zaščiti pravic delavk in delavcev z uvedbo elektronskega načina vodenja evidence za delodajalce v primerih ugotovljenih resnih kršitev. S tem bo dosežen pomemben korak naprej pri preprečevanju sistematičnega kršenja pravic iz naslova delovnega razmerja, to je plačilo vseh opravljenih ur in spoštovanje pravice do odmora in počitka, torej do urejenega delovnega časa. Sprememba zakona uvaja tudi pravico delavca, po kateri lahko od delodajalca enkrat tedensko zahteva pisno seznanitev s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa da je določena obveznost delodajalca, da delavca pisno obvesti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec do konca plačilnega dne. Na ta način ima delavec možnost spremljanja in primerjanja svojega opravljenega dela, s čimer bo lahko v končni fazi od delodajalca zahteval spoštovanje pravic iz delovnega razmerja. V Poslanski skupini Levica bomo predlog zakona podprli. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda. V njenem imenu kolegica Sara Žibrat. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani! Predlagana novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, o kateri bomo razpravljali na današnji seji, naslavlja težave, ki so bile pri izvajanju zakona zaznane v praksi, prav tako pa sledi pozivu Inšpektorata za delo k uvedbi sprememb, ki bodo zagotavljale učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem določb, ki urejajo delovni čas. Verjamem, da še nismo pozabili razkritih kršitev in zgodb o izkoriščanju delavcev v slovenskih podjetjih, o katerih so lani poročali številni mediji. Za začetek naj spomnim, da je po veljavnem zakonu že sedaj potrebno voditi evidenco o izrabi delovnega časa, v katero se vpisuje podatek o številu opravljenih ur dela. Evidence lahko delodajalci vodijo pisno ali elektronsko. Novost, ki jo prinaša predlog današnje novele, je evidentiranje prihoda in odhoda z dela, beleženje časa za malico in opravljanje ur v drugih posebnih pogojih dela. To pomeni, da bodo morali delodajalci sicer podrobneje beležiti delovni čas zaposlenih, elektronsko vodenje evidenc pa bo obvezno le v tistih podjetjih, kjer bodo zaznane kršitve delovnopravne zakonodaje in bo obvezo odredil inšpektor ali pa bo delodajalec uvedel elektronski način vodenja na prošnjo kolektiva. Predstavniki zaposlenih z rešitvami niso povsem zadovoljni, saj so si vseskozi prizadevali za obvezno elektronsko beleženje delovnega časa, a predlagan kompromis zagotovo pomeni korak v pravo smer. Kot dodano vrednost izpostavljajo pravico delavca do vpogleda v evidenco in dolžnost delodajalca, da delavca enkrat na mesec seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec. Naj na tem mestu še enkrat poudarim, da gre za vpogled v evidence, ki so jih po obstoječem zakonu delodajalci že dolžni voditi, bodisi pisno bodisi elektronsko. Prepričana sem, da se prav vsi v tem prostoru strinjamo, da mora vsak zaposleni prejeti ustrezno plačilo za vso opravljeno delo. S tega vidika je ključnega pomena, da je delavcu omogočen dostop do evidence, saj nenazadnje gre za dokazilo, na katero se delavec lahko sklicuje, če za opravljene ure dela ne prejme ustreznega plačila ali mu ni zagotovljena pravica do odmora in počitka. Spoštovanje določb o delovnem času je namreč pomembno tako z vidika pravilnega obračuna plače kot tudi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da gre za dober predlog zakona, usklajen na Ekonomsko-socialnem svetu, s katerim na eni strani vzpostavljamo minimalne standarde za učinkovitejši medsebojni nadzor, na drugi strani pa inšpektorjem omogočamo, da s pomočjo bolj verodostojnih evidenc lažje naslavljajo morebitne kršitve. V Poslanski skupini Svoboda bomo novelo zakona soglasno podprli. Hvala lepa. Sedaj sledi Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. V njenem imenu kolegica Eva Irgl. Izvolite. **EVA IRGL Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred seboj imamo torej novelo Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Že na matičnem odboru se je odvijala precej zanimiva in tudi burna razprava, predvsem zaradi nedorečenosti zakona in tudi neenake obravnave na področju dela. Zakon naj bi uredil evidence delovnega časa, določil jasnejša razmerja, zagotovil pravico delavca do vpogleda v podatke iz evidenc. Delodajalcu nalaga, da mora evidence hraniti, kolikor pa krši zakonske določbe, je zanj predvidena globa. Vse to naj bi po sedaj predlaganem novem zakonu veljalo tudi za zasebni sektor. Naj opozorim, da se določene ureditve znotraj zakona podvajajo, saj so urejene že v nekaterih drugih področnih zakonih, to pa nedvomno vnaša zmedo v že obstoječ sistem, na kar sem dobronamerno opozorila tudi že na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Tako imenovano obvezno štempljanje se uvaja tudi v zasebni sektor in za poklice, katerih narava dela včasih ni komplementarna s takšnimi zahtevami, zato smo v Slovenski demokratski stranki ponovno vložili amandma, ki sledi predlogu reprezentativnih delavskih organizacij, ki utemeljeno opozarjajo, da je definicijo delavca treba dopolniti na način, da bo natančno in nedvoumno določeno, za katere kategorije oseb veljajo obveznosti po tem zakonu in v kakšnem razmerju je omenjeni zakon do področne zakonodaje. Dejstvo je namreč, in na to smo opozarjali ne samo poslanci opozicije, ampak tudi nekateri poslanci koalicije, da je predlagana definicija delavca preveč pomensko odprta in splošna, kar omogoča različne interpretacije in posledično lahko znižuje raven pravne varnosti. Na to so opozorile tudi reprezentativne delavske organizacije, ki med drugim poudarjajo tudi, da je narava dela med poklici različna in da lahko imajo posamezni delovni procesi zaradi uvajanja obveznosti vodenja evidenc več težav kot dejanskih koristi, predvsem zaradi dodatnih administrativnih obremenitev. Naj bom tukaj povsem jasna, zaposlenega delavca moramo zaščititi, obenem pa vedeti, da niso vsi v delovnem procesu v enakem položaju. Drži pa, da bo delavec, ki na primer dela v proizvodnji, najverjetneje bolj učinkovit in delovno sposoben na daljši rok, v kolikor bo v resnici upoštevan odmor oziroma počitek. To je pomembno tudi z vidika njegove varnosti in zdravja. Vsekakor je pomembno, da se torej zagotovi spoštovanje določb o delovnem času ter zagotavljanje počitka in odmora, vendar pa ne moremo vseh, ki so v delovnem procesu, povsem enako obravnavati. Delo direktorja, če vzamemo za primer, se recimo zagotovo razlikuje od dela delavca v proizvodnji, prav tako so ustvarjalni poklici povsem specifični. Lahko razumem, da so se v praksi pokazale določene težave, ko ni bil natančno odrejen ali pa upoštevan odmor, ki bi ga delavec moral imeti, seveda kršene pravice delavcev, pa tudi njegova varnost je bila zaradi tega na preizkušnji. Vendar pa tega ne moremo reševati s tako imenovano uravnilovko, saj se delo pa tudi odnosi v procesu med seboj razlikujejo. Večina delodajalcev v različnih panogah si zagotovo želi ob sebi imeti učinkovitega zaposlenega, ki bo svoje delo dobro opravljal in mu zato ne bo kratil pravic, ki mu pripadajo. Tisti, ki pa že danes kršijo te pravice, pa seveda morajo biti sankcionirani, ampak za to je potreben predvsem učinkovit inšpekcijski nadzor, ne pa da tiste, ki že tako kot zasebniki, podjetniki dajejo največ sredstev državi, zdaj še na nek način, pa mi dovolite ta izraz, zafrkavamo z dodatno administracijo, kar vodenje evidenc o izrabi delovnega časa vsekakor je. Sploh če upoštevamo, da dnevno vodenje evidenc dela urejajo že nekateri področni zakoni, tako Zakon o urejanju trga dela kot Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Na mestu je pomislek reprezentativnih organizacij, da bi se ob sprejetju tako predlaganega zakona oziroma tako spremenjene definicije delavca, kot je mišljena sedaj, med delodajalce po nepotrebnem vnašala negotovost glede vprašanja, kdaj voditi evidence po posebnih zakonih in kdaj po zakonu, ki je danes pred nami, oziroma kakšno je pravzaprav razmerje med temi predpisi. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zaradi mnogih nedorečenosti in zaradi konkretnih pomislekov, ki jih izražajo zlasti reprezentativne delavske organizacije, ki tudi najbolj iz prakse poznajo, kako bi zakonodaja morala biti urejena, da bo učinkovita, obenem ščitila delavca in ne dodatno bremenila delodajalca, zakona ne bomo podprli. Hvala.

se vsem delodajalcem nalagajo dodatne administrativne obveznosti v zvezi z vodenjem evidenc, ki pa nepoštenih delodajalcev verjetno še ne bodo odvrnile od iskanja obvodov in nepoštenih praks. Predlog zakona utrjuje miselnost, da je pomembno zgolj to, koliko ur je zaposleni delal, ne pa ali je opravil svoje delo. Ob razvoju vse bolj ustvarjalnih poklicev, kjer je delovnik vse manj določen in stalen, gre za preživet koncept, od katerega bi se morali oddaljevati, zlasti če želimo, da slovenska podjetja začnejo ustvarjati višjo dodano vrednost na zaposlenega. direktorja Dewesofta, na predlog zakona: »V današnjem času je za podjetje najpomembnejša produktivnost, inovativnost in dodana vrednost. V našem podjetju v razvoju že dolgo več ne merimo ur, temveč opravljeno delo. Podobne principe bomo uveljavili tudi v drugih oddelkih, po uspešnosti pa sodelavce tudi nagrajujemo. Merjenje ur je preteklost, predlog zakona pa velik korak nazaj v razvoju podjetniške miselnosti, ki bo ne samo obremenil podjetja, temveč jih tudi potisnil korak nazaj v razmišljanju in omejil svobodo sodelavcev pri ustvarjanju«. Sprejetje novele bo vplivalo na gospodarstvo. Ocenjuje se, da bo obveznost izdaje pisnega obvestila o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec povzročila slabih 260 tisoč evrov stroškov mesečno za delodajalce. Socialno tržno gospodarstvo potrebuje trden okvir z jasnimi pravili, za to poskrbi učinkovita država, okvir regulacije mora poseči le na raven, ki je potrebna za zagotovitev poštenega gospodarjenja, država mora biti prisotna le tam, kjer je regulacija nujno potrebna, kjer sta samoregulacija in samoodgovornost neučinkoviti. Močno nasprotujemo prekomerni regulaciji in birokratskemu dlakocepljenju, ki ima željo po vseobsegajočem nadzoru oblasti. Zagovarjamo dogovarjanje med deležniki na nižjih ravneh, vključno s primerno vlogo sindikatov in zbornic kot nosilcev, ter procesi v gospodarstvu. Država mora racionalizirati svojo porabo, državljanom in gospodarstvu pa nuditi predvsem kakovostne, hitre in učinkovite javne storitve, prek načrtne gospodarske politike mora omogočati gospodarsko predvidljivost. V stranki Levica so spisali zakon, ki je v praksi neizvedljiv, delavec od sprejete zakonodaje ne bo imel nič. Namesto da bi kaznovali tiste, ki kršijo delovnopravno zakonodajo, kaznujemo vse tiste, ki imajo že sedaj vse urejeno, tista podjetja, ki pa nimajo, pa sem prepričan, da še naprej ne bodo imela. Fokus Vlade bi moral biti na tem, da ustvarjajo dobro poslovno okolje, da lahko podjetja zaposlujejo in nudijo čim boljše pogoje svojim zaposlenim in s tem višje plače, ne pa da jim ustvarja dodatno birokracijo, od katere, kot sem rekel, delavci ne bodo imeli nič, na kar opozarja tudi Goran Lukić iz Delavske svetovalnice. Ta vlada se ukvarja z drobtinami, namesto da bi se ukvarjala z resnimi problemi. V vladi, v kateri je bila Nova Slovenija, smo vsem zaposlenim povečali plače, v tej vladi pa je fokus drugačen – več birokracije, več štempljanja. V Poslanski skupini NSi predloga ne bomo podprli. Hvala lepa. In še Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Soniboj Knežak. Izvolite. **SONIBOJ Hvala in lep pozdrav še enkrat. Večina rešitev, ki jih vključuje današnja novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, je bila podana na pobudo Inšpektorata za delo. Inšpektorat za delo je v svojih poročilih že več let opozarjal, da je področje beleženja delovnega časa eno izmed področij, kjer opaža največ kršitev delavskih pravic, povezanih z vodenjem evidenc delovnih ur in časa za odmor ter počitek. Hkrati pa inšpektorat že dlje časa opozarja, da ima težave tudi pri izvajanju nadzora v praksi, saj nima dovolj učinkovitih orodij za uspešen nadzor nad delovnimi evidencami in kaznovanjem kršiteljev. V praksi se namreč dogaja, da delodajalec beleži več različnih evidenc delovnega časa, eno zase, drugo za inšpekcijo, tretjo za delavce. Dogaja se tudi, da so evidence pogosto pomanjkljive, ponarejene ali pa jih delodajalec preprosto nima. Urejene delovne evidence niso same sebi namen, saj v tem primeru ne gre samo za beleženje opravljenih delovnih ur, temveč tudi za evidenco o vrsti delovnega časa. Pomembno je tudi, da so v evidenci delovnega časa ustrezno zabeležene tudi vse opravljene nadure, delo v nočnem ali v nedeljskem času oziroma med prazniki ali opravljeno delo v neenakomerno razporejenem delovnem času. Vzpostavitev enotnega sistema delovnih evidenc in učinkovit nadzor nad njimi sta pomembna predvsem zaradi zaščite pravic delavcev do poštenega plačila zato, da delavci na koncu meseca prejmejo dejansko plačilo za opravljeno število delovnih ur. V praksi se namreč pogosto dogaja, da delavci opravijo bistveno večje število ur, kot je prikazano na plačilni listi in na koncu tudi izplačano. To še posebej velja za nadurno delo. Beleženje izrabe odmora in počitka pa je pomembno predvsem z vidika obnavljanja fizične moči delavca, njegove delovne produktivnosti, ohranjanja delovne sposobnosti skozi daljše življenjsko obdobje ter zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Predlog zakona tako določa bolj jasna delovna razmerja, za katera je potrebno voditi evidenco o izrabi delovnega časa, zagotavlja možnost delavcev, da se seznanijo s podatki iz delovnih evidenc, zagotavlja učinkovitejši inšpekcijski nadzor nad beleženjem delovnega časa, vključno z opravljenimi nadurami in odmori ter počitki delavcev. Predlagane rešitve predstavljajo kompromisni predlog in minimalni možni skupni dogovor med socialnimi partnerji, ki je bil dosežen po večletnem usklajevanju predloga zakona. Zaradi tega kompromisa je predvideno, da bodo morali obvezno elektronsko beležiti delovni čas zgolj tisti delodajalci, pri katerih bodo inšpektorji za delo ugotovili kršitve določil tega zakona, ki se nanašajo na vodenje delovne evidence. V tem primeru bo moral delodajalec voditi elektronsko evidenco delovnega časa dve leti po ugotovljeni kršitvi inšpektorata. Poleg tega predlog zakona daje možnost delavcem, da sami predlagajo svojemu delodajalcu, da uvede elektronsko beleženje delovnega časa. Socialni demokrati predlog zakona podpiramo, ker menimo, da prinaša primerne ukrepe za krepitev delavskih pravic in večjo socialno zaščito delavk in delavcev na področju vodenja evidenc delovnega časa. Kljub temu da je bil predlog zakona po večletnih pogajanjih med socialnimi partnerji končno usklajen, podpiramo idejo, da se ponovno preverijo praktične posledice izvajanja tistih zakonskih določil v praksi, ki se nanašajo na spremembo 18. člena. Ta člen zakona določa podatke, ki jih morajo delodajalci vpisovati v evidenco delovnega časa. Številni deležniki utemeljeno opozarjajo, da predvidena sprememba tega člena ne upošteva raznolikosti oblik zaposlitve in delovnih procesov ter vse bolj pogostega dela izven kraja ali sedeža delodajalca, kot je na primer delo na domu ali terensko delo. Nalaganje obveznosti zbiranja bolj podrobnih podatkov o delovnem času delodajalcem tudi ni najbolj smiselno za tiste poklice, ki so povezani z zahtevnejšim intelektualnim ali kreativnim delom, kjer je opravljanje takšnega dela pogosto zelo individualno in odvisno od posameznikovih delovnih navad. Zato podpiramo idejo, da se ta problem in morebitna druga vprašanja ponovno odprejo v okviru ekonomsko-socialnega dialoga in v zvezi s tem pripravijo celovite ter sistemske rešitve, ki bodo v soglasju z vsemi socialnimi partnerji. Nismo pa naklonjeni sprejemanju parcialnih rešitev, ki bi posegale v dosežen kompromisni predlog na račun ene strani. Niti nismo naklonjeni amandmaju, ki bi bil sprejet v korist zgolj ene same poklicne skupine, druge skupine ali panoge pa bi bile s tem spregledane oziroma ignorirane.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 V razpravo dajem 3. člen ter amandma Poslanske skupine Nova Slovenija na amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Tudi Vlada. Še kdo? Potem pa prosim za prijavo.

Prvo kot prvo, zakon je med socialnimi partnerji usklajen. Na Ekonomsko-socialnem svetu se interesno pogovarjamo in je posledica pogovorov vedno nek kompromis med nasprotujočimi si interesi dela in kapitala. Socialni partnerji so torej ta predlog uskladili in Ekonomsko-socialni svet s tem soglaša. Tudi reprezentativne delodajalske organizacije s predlogom, ki je na mizi, soglašajo. Torej, ne vem točno, interes koga se tukaj potem naknadno zagovarja, po tem, ko je bil konsenz že dosežen. Na drugi strani bi rad opozoril, da ta zakon ni napisala Levica, ampak je bil zakon institucionalno pripravljen. Že vlada Janeza Janše je ta zakon poslala v obravnavo na Ekonomsko-socialni svet, takrat je ministrstvo vodil Janez Cigler Kralj iz NSi, hočem povedati samo to, da so poslanci opozicije, ki danes kritizirajo vsebino zakona, del tistih političnih strank, ki so ta zakon tudi pripravili in poslali v obravnavo Ekonomsko-socialnemu svetu. To sicer ni vsebinski argument, ampak samo toliko, da vemo približno, kje smo. Potem, naprej. V tem zakonu ni nič nedorečenega in tudi nobene neenake obravnave ne bo. Druga stvar, zakon o vodenju evidenc je vedno veljal tudi za zasebni sektor. S tem zakonom nikakor ne spreminjamo

Definicija delavca, mislim, da je to tudi vsebina amandmaja, ustreza definiciji delovnega razmerja, torej tisti, ki je vključen v organiziran proces delodajalca in delo opravlja osebno, ki izkazuje elemente delovnega razmerja, tisti mora voditi evidenco o izrabi delovnega časa. Če dam primer, oseba, zaposlena prek s. p., ki v nekem lokalu meša koktajle prek s. p., bo v tem času morala voditi evidenco o izrabi delovnega časa. In za konec, gre za matični zakon, ki določa 16 evidenc na področju dela in socialne varnosti. Mi spreminjamo vsebino ene evidence. V kolikor se pojavijo specifike na določenih področjih,

postopkovno. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala za besedo, predsedujoča. Želel bi zgolj opozoriti na parlamentarno prakso, po kateri se v obravnavi določene zakonske materije, bodisi pri prvem členu bodisi pri prvi odprti točki, v primeru današnje druge obravnave je to amandma, naslavlja materijo zakona nekoliko širše. Se pravi, tudi sledeče razprave, ki so pripravljene, razpravljavci, ki so prijavljeni, domnevam, da so se s tem v mislih pripravili na razpravo, ki bo pokrila celoto zakona in se ne bo omejila zgolj in izključno na amandma. To kot eno. Še dodaten podrejeni argument pa gre v tem konkretnem primeru pristaviti na podlagi stališča, da so predloženi amandmaji, ki so prišli z desne, vsebinsko taki, da bi onemogočili praktično vsebinsko izvajanje celote tega zakona. Vsebino konkretnega amandmaja je tako v tej specifični razpravi zelo težko ločiti od celote zakonskih členov.

teme, o kateri pač razpravljamo, to je amandma Poslanske skupine Nova Slovenija in amandma Poslanske skupine SDS, 3. člen. Izvolite, mag. Dean Premik. Jaz bi se strinjal s kolegom Kordišem, ker sem se za zdajšnjo razpravo tudi pripravil malo širše v zvezi s celotnim zakonom. Če bi bilo nujno, bi pač počakal na kasnejši čas, vendar jaz mislim, da bi lahko glede na povezanost celotne problematike opravili tole razpravo v celoti in malo širše. širše. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti naslavlja težave, ki so bile dejansko zaznane v praksi.

Zavedamo se, da s tem zakonom ne rešujemo vse problematike s področja delovnopravne zakonodaje, vendar menim, da je to le en korak naprej k ureditvi sistema, predvsem zaradi boljšega informiranja zaposlenih. Verjetno v tej dvorani ni nikogar, ki bi menil, da zaposleni ni upravičen do ustreznega plačila za svoje opravljeno delo, govorim o rednem delu, govorim o nadurah, govorim o delu v dela dela prostih dnevih, vikendih, in urejene evidence, ki jih predpisuje ta zakon, bodo to omogočale bolje, kot je bilo urejeno do sedaj. Evidenca prisotnosti je tako eden izmed načinov nadzora delodajalca nad zaposlenim, nad njegovo prisotnostjo in njegovim opravljenim delom, kot tudi delavca nad delodajalcem, da mu bo ustrezno obračunaval opravljeno delo, kar mu s to novelo

tako nad samim delom kot tudi nad razmerjem med delom in prostim časom, kar izboljša psihofizično pripravljenost zaposlenega, kar menim, da je v korist tako zaposlenega kakor, jasno, tudi delodajalca. Veseli me, da je bil v razpravi, opravljena je bila namreč široka razprava na Ekonomsko-socialnem svetu, opravljen in dosežen kompromis v zvezi s tem zakonom, še posebej na področju obveznega elektronskega vodenja

Hvala lepa za besedo. Kot sem že povedala na samem odboru, bi verjela v ta zakon, če seveda ne bi prišlo takrat do tako znanega 8.a člena.

in otežiti delo vsem? Jaz menim, da ne in da je to napačna pot. Kršilce je treba seveda ustrezno sankcionirati,

in jaz sem izpostavila, da so problemi, posamezni poklici terjajo službene poti. Kako bo nekdo kako si bo tisti delavec organiziral, ne vem, čas za malico, čas za kosilo, kakšen je njegov urnik tisti dan? To je nemogoče, to bo zmešnjava v teh zapisih. omenila tudi enega od poklicev, kjer me državni sekretar ni razumel, to so vojaki. Vi ste govorili o tožbi, ko gre za to, ali se ure sploh priznavajo,

ki vodi oddelek ali pa informator, ki lahko dela od doma, kako bo on vpisoval te ure in kakšen nadzor bo pri tem. Jaz mislim, da glede na to, da prehajamo v dobo, ko so poklici zelo različni, opravljajo se tudi na daljavo, prehajamo v dobo, ki ne zahteva več osemurnega delovnega časa neposredno na samem delovišču, ampak je pač ta različen, da bi morali iskati druge ustrezne ukrepe, ne pa štempljanje, ki ga je, mislim, da že povozil čas. To se mi zdi, da je bilo v tistih časih, ko so se ljudje štempljali in v vrsti čakali dve minuti do dveh, da bodo šli domov in da se bodo še poštempljali. Mislim, da je pač treba učinkovitost in seveda to, da ne prihaja do nekih zlorab, iskati na drug način in seveda ustrezno sankcionirati.

govorimo o celi kategoriji zaposlenih, in sicer na ravni visokošolske in znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ste naredili izjemo. Jaz verjamem, da imajo težave, jaz ne bom rekla, da jih nimajo, ampak pri tem pa pozabljate na številne druge poklice, kjer je težava podobna, njih pa ne želite vključiti. In s tem amandmajem smo mi poskušali to skupino vsaj delno razširiti, ampak vi nasprotujete. To pa je nekorektno.

učiteljem in tistim, ki se ukvarjajo z raziskovalno dejavnostjo, ne bo treba štempljati časa prihoda na delo oziroma evidentirati časa prihoda na delo in odhoda delavca z dela,

ki bo delal od doma, pa bo to moral, če je seveda pri delodajalcu, kjer je organiziran delovni proces, da ne boste govorili spet zasebni in da je to problem. Mi natančno vemo, kaj je, gre za zasebni in ostali sektor, če gre seveda za organiziran delovni proces. Potem ne bo potrebna 11. točka – opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času in 12. točka – tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu.

Ne vem, kako boste to odrejali tudi pravosodnim in sodnim funkcionarjem, če imajo neko obravnavo. Nenazadnje, poglejte, kakšno je delo v Državnem zboru, tudi ni mogoče izrabiti tako, kot si je nekdo zamislil, ampak so potrebne neke prilagoditve. Mi smo seveda z amandmajem poskušali to zadevo vsaj delno razširiti. In problem bo nastal pri izvajanju tega zakona in jaz res ne vem, če smo danes na tisti točki, ko je prav, da zadeve kompliciramo. Pri prejšnjem zakonu naj bi bila ena od rešitev

ta nabor poklicev, ki so pač izvzeti iz tega. Kot rečeno, temu poklicu ste omogočili, da se sami dogovorijo v okviru kolektivne pogodbe. Zakaj, spoštovani, preprosto ne zapišemo za vse poklice, kjer je pač mogoče, da se to dogovorijo v okviru kolektivne pogodbe? Zakaj ne? Če bo zadeva urejena v okviru kolektivne pogodbe, bo v redu za vse,

To je slabo. Nenazadnje tako kot visokošolski učitelji imajo tudi srednješolski učitelji drugačen ritem in tako naprej, ne bom zdaj vseh povezovala. Nenazadnje, kako boste dali odmor za malico v nekem prvem ali drugem razredu, ko vemo, da učitelji ne morejo kar tako zapustiti oddelka.

da se poišče ustrezne ukrepe, da do tega ne prihaja in da delavci niso zlorabljeni, ampak mislim, da rešitev, ki ste jo predlagali, ni dobra in odpira več novih problemov, kot bo rešila tistih, ki naj bi jim bil ta zakon

pri prvih členih lahko splošno razpravlja, si bom potem tudi jaz vzel to pravico. Bi pa mogoče opozoril na to, čemur lahko rečemo neka shizofrenost politike. Kakor sem že prej opozoril, ta zakon je Ekonomsko-socialnemu svetu vsebinsko predlagala že prejšnja vlada in so takrat uslužbenci inšpektorata in ministrstva za delo to strokovno podpirali, takrat je politika to podpirala in v kolikor bi bivša vlada ohranila oblast, bi danes ta zakon v Državnem zboru zagovarjali. In tukaj se mi res zdi, da se gremo neko teatralnost in glede tega zakona je res nastal nek vihar v kozarcu vode. Zakon v ničemer ne posega v možnost fleksibilnega urejanja delovnega časa. Enostavno gre za to, da so evidence o izrabi delovnega časa verodostojne, da odražajo to, kar se dogaja v realnosti, zato da lahko zagotavljamo pravice delavcev do počitkov, ki so zagotovljene v ZDR. Glede slovenske vojske, ki je bila omenjena. Takrat je bila polemika, ali se jim priznavajo ure, ki jih opravijo v posebnih pogojih dela. Ta zakon sledi tudi interesu vojakov, ker evidence omogočajo, da se ure, opravljene v posebnih pogojih dela, tudi priznavajo. Toliko mogoče samo v odziv. Pardon, res je, v zakonu smo predlagali izjemo za visokošolsko dejavnost in znanstvenoraziskovalno dejavnost iz enega, ne toliko vsebinskega, ampak bolj logističnega razloga. Če lahko pojasnim. Univerza, pristojno ministrstvo in sindikati, torej delodajalci, delavci in zakonodajalec na tem področju, so se strinjali, da obstajajo neke specifike na njihovem področju in napovedali, da bodo te specifike uredili v področni zakonodaji. Tudi naše ministrstvo je v dialogu z vsemi temi predlagalo, da se te specifike oziroma drugačen način evidentiranja lahko uzakoni v področni zakonodaji, torej v Zakonu o visokem šolstvu in v Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Ker je bila ta sprememba napovedana, smo v prehodni določbi omogočili, da se v tem času, dokler ne pride do spremembe tega zakona, za te delavce ne spreminja način evidentiranja delovnih ur zgolj zato, da se za njih ne bi dvakrat spremenila pravila, zato pravim, da je to logistični razlog za utemeljitev sprejetja tega amandmaja. če se ta vlada v nečem razlikuje od prejšnje, je tudi v tem, da zna priznati napako, da zna upoštevati mnenje Zakonodajno-pravne službe in Zakonodajno-pravna služba je, kot ste dejali, opozorila, da gre lahko za neenako obravnavo delavcev, zato je Vlada pripravljena na to, da se tudi ta prehodna določba

Hvala lepa. Da ne bova zapenjala glede slovenske vojske. Ja, tam je šlo za problem ur, ne za evidentiranje. Oni imajo evidentiranje. Ja, seveda, tam je šlo za neplačane ure oziroma po katerem sistemu bodo plačani, glede na to, da so na primer na misiji, ampak pustiva to, verjemite mi, da je tako. Bi pa vam povedala glede tega, ravno to ste povedali, kar ves čas poudarjamo. Tudi drugi imajo logistične probleme in ja, ta izjema ni potrebna in jo črtajte, ker je, kar je najbolj pomembno, nekorektna do vseh ostalih in bodo imeli vsi ostali vso pravico, da se bodo dvignili. Ali pa vsem, ki imajo kolektivno pogodbo, omogočite, da se sami odločijo o tem, saj delavci tudi pri tem potem sodelujejo in se bo videlo, kako in kaj. Res me veseli, da boste vsaj razmislili o tem, sicer vemo, kakšna je večina v tem Državnem zboru, ampak

verjamem, da čisto vsi, spremljali v naših medijih. Priča smo bili izkoriščanju delavcev, več kot 40-urnemu delovniku in kršitvam na praktično čisto vseh področjih, grožnje, na stotine nadur, celo neizplačilo plač, nadur in tako dalje. Ne govorimo samo o kršitvah delovnopravne zakonodaje, ampak tudi osnovnega človeškega dostojanstva, odnosa lastnika podjetja do zaposlenega. In to, kar se je dogajalo v tistih dveh podjetjih, se enostavno ne bi smelo dogajati. In tukaj, pa recite, kar hočete, so inšpekcijske službe pogrnile na celi Inšpekcijske službe tukaj niso opravile svojega dela tako, kot bi ga morale. Kot smo večkrat izpostavili in kar je izpostavil tudi državni sekretar malce prejle, da smo to zakonodajo začeli pisati v času naše vlade pod vodstvom Janeza Ciglerja Kralja, bi rad odgovoril tole. Na tem mestu je seveda vprašanje, če zdaj še kar vlagate našo zakonodajo, kaj za vraga vi počnete v tej vladi? Po drugi strani je pa tako, ta zadnjo piko pri tem zakonu ste napisali vi v Levici. Zadnja pika je vaša in obveljalo je tisto, kar ste si vi zaželeli, saj imate vi škarje in platno v rokah. Omenjeno je bilo tudi soglasje Ekonomsko-socialnega sveta. Po mojih informacijah, s katerim razpolagam, so se predstavniki delodajalcev s tem samo seznanili, nek seznanitveni sklep, da bodo pa kasneje v pripravi te zakonodaje tudi sodelovali. Te informacije imam jaz. Ampak še enkrat poudarjam, treba je zaščititi delavca, ampak s tem zakonom mi delavca ne bomo zaščitili. Vi ste se v Levici odločili, da boste na podlagi nekih ekstremnih primerov, o katerih sem prej govoril, zaostrili zakonodajo, in sicer zaostrili zakonodajo za čisto vsa podjetja, tudi za tista podjetja, v katerih recimo ne prihaja do nekih težav takšnih podjetij je v Sloveniji večina. V tem je po mojem mnenju tudi težava. Še enkrat, da ne bom narobe razumljen, strogo obsojam vse to, kar se je dogajalo v teh dveh podjetjih, to se v letih 2022, 2023 enostavno ne bi smelo dogajati. Pravice delavca je enostavno treba zaščititi. Želim pa poudariti, da sem proti temu, da se zaradi teh ekstremnih primerov, ki smo jim bili priča v javnosti, kaznuje vsa podjetja. Glavni problem predlaganega zakona je, da prinaša neke nove obveznosti pri evidentiranju delovnega časa za čisto vsa praktično čisto vse premike znotraj podjetij, prinaša neko dodatno birokracijo. Ta vlada se recimo ukvarja s tem, kako čim bolj zbirokratizirati naša podjetja, namesto da bi se dejansko ukvarjala s tistimi podjetji, ki kršijo delovnopravno zakonodajo in ves fokus usmerila na njih, se pravi da bi se ukvarjali z njimi. Mi imamo zdaj spisan zakon zaradi nekega malega števila kršiteljev. Dejstvo je, da je prišlo do kršitev, da je treba to situacijo rešiti. Dejstvo pa je tudi, da bomo zdaj kaznovali vseh 99 % ostalih podjetij, ki pa te zakonodaje ne kršijo. Zaradi nesposobnosti Luke Mesca kazen za vse, ne le zgolj za peščico. Hkrati pa sem trdno prepričan, če bo ta zakon sprejet, da obstaja neka zelo velika razlika, se pravi med tistim, kar bomo napisali v zakonodajo, in tem, kar se bo dejansko dogajalo Na to vas je opozoril tudi Goran Lukić, predsednik Delavske svetovalnice, ki je povedal, kaj se bo dogajalo. Nekdo bo prišel v službo, odvisno kdaj, pet do štirih oziroma pet do petih se bo šel štempljat, potem bo šel pa nazaj delat. Taka je realnost na terenu. In mi s to zakonodajo ne rešujemo ničesar. Tisto, kar bi morali narediti, pa je, da bi povečali število inšpektorjev, povečali nadzor tam, kjer prihaja do kršitev delovnopravne zakonodaje in z vsemi topovi napasti takšno podjetje, da ne bi bile kršene pravice delavcev. In smo recimo spet pri nekem inšpektoratu, kjer pa vsi v tej dvorani vemo, da jih je premalo. Mi imamo več kot 220 tisoč poslovnih subjektov, vse to pa nadzira manj kot 60 inšpektorjev. To pomeni en inšpektor na slabih štiri in tukaj je problem, mi imamo premalo inšpektorjev. To, kar bi morala narediti ta vlada, je povečati število inšpektorjev. S tem bi se morali ukvarjati, povečati število inšpektorjev. Če ste našli denar za dodatne zaposlitve na treh novih ministrstvih, bi morali enostavno najti tudi denar za nove inšpekcijske službe, za nove inšpektorje, ki bi ta podjetja, ki kršijo delovnopravno zakonodajo, napadli z vsemi topovi. To bi bila rešitev. Ta Ta vlada se ukvarja s tem, kako zbirokratizirati vsa podjetja, namesto da bi kaznovali točno tista podjetja, ki to kršijo. Zelo pomembna stvar se mi zdi tole in je treba to poudariti. Veliko je bilo govora o tem, da nekateri delajo po 300 ur in več. Na terenu je pač taka situacija, da nekdo delo mora opravljati in ker je na trgu premalo delovne sile, nekateri delajo po 300 ur in več. Kaj to pomeni recimo v gostinstvu, gradbeništvu, storitveni dejavnosti? Ko je Nova Slovenija pripravila zakon in ga vložila, ste bili v Levici prvi proti. S tem zakonom bi tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč, so zdravi, sposobni za delo, šli na trg dela in razbremenili tiste, ki delajo po 300 ur in več. In vi ste bili prvi proti, se pravi tudi vi nosite del odgovornosti za to, da bi zdravi, sposobni ljudje delali in da bi ti, ki delajo po 300 ur, delali manj. Tukaj bi morali začeti reševati težavo. Mi imamo 20 tisoč sposobnih ljudi za delo, pa v naši državi ne želijo delati zaradi tega, ker jim vi v Levici držite štango. Veliko je bilo govora tudi o tem, kaj bi morala početi neka vlada in tako naprej. Jaz menim, da je naloga vsake vlade, da ustvarja neko dobro gospodarsko poslovno okolje, da podjetja delajo tisto, za kar so namenjena, da bodo podjetja investirala čim več pri nas, da bomo imeli delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, s takimi stvarmi bi se morali ukvarjati, ne pa da recimo podjetja dodatno obremenjujemo, kot recimo to počnete v Levici. v Levici. Dajmo samo pogledat, kako se to recimo dogaja na primer v tujini. Recimo v Estoniji obstaja samo eno pravilo, in sicer, delodajalec je dolžan zagotavljati dogovorjen čas med zaposlenimi in delodajalcem in čas počitka, čas in pa da vodi evidence. Drugih pravil ni. Mi moramo graditi na zaupanju, enostavno moramo graditi na zaupanju, vse temeljiti na tem, direktor, zaposleni in tako naprej, ne pa, da uvajamo neko kazen za vsa podjetja. Potem pa pogledamo neko drugo stran, kar se mi tudi zdi zelo pomembno, pa je to, da je recimo Slovenija od osamosvojitve dalje počrpala za 18,4 milijarde evropskega denarja, denarja vlagateljev, Estonija pa 30 milijard v istem času. In kaj rečejo tisti, ki pri nas investirajo? Da potrebujejo neko spodbudno okolje, davčno okolje, da bo čim manj birokratskih nesmislov in to, kar danes uvajamo, je birokratski nesmisel. Štempljanje.

Vi mogoče živite v nekem milnem mehurčku tam na ministrstvu, treba pa je priti na teren. Vi lahko spišete ne vem kakšen zakon, tista podjetja, ki so zdaj kršila delovnopravno zakonodajo, jo bodo kršila tudi naprej, in to je glavni point. Mi s tem zakonom ne rešujemo ničesar, dajte si to dopovedati. Jaz prosim Vlado, da se ukvarja z nekimi resnimi problemi, da bo zaposlenim tako kot mi v času naše vlade zagotavljala višje plače, da bodo ljudje v tej draginji več zaslužili, ne pa da se ukvarjamo s tem, kako se bomo štempljali. Pa to so otrobi.

nobenih dodatnih obveznosti, da se to štempljanje pri 3. členu črta in vas res pozivam, da najdemo tukaj nek konsenz in da se začnemo v Državnem zboru ukvarjati, kot sem rekel, z resnimi težavami, ne pa z nekim štempljanjem. Hvala.

predstavniki podjetij in s predstavniki zaposlenih, torej s sindikati. Zakaj? Tudi delodajalci se zavedajo, da je problem nelojalna konkurenca, tudi delodajalci, tisti pošteni delodajalci bi radi, da ostali delodajalci na trgu, ki izkrivljajo zakon, ki ne spoštujejo svojih zaposlenih, ki jih izkoriščajo, da veljajo ustrezna pravila, ker je res, kot ste dejali, velika razlika med tem, kar piše, in med tem, kar je v praksi. V Zakonu o delovnih razmerjih, ki ščiti šibkejšo stran, to je stran delavstva, ki je izkoriščena s strani delodajalcev tako ali drugače,

Da je to potrebno, je prepoznal Inšpektorat Republike Slovenije za delo, ministrstvo pod sedanjo in pod prejšnjo vlado ter socialni partnerji. Hvala. ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Naslednja razpravljavka je kolegica Alenka Helbl in za njo kolega Miha Kordiš. Izvolite. Hvala za besedo. Jaz bom zelo kratka, ker smo že tolikokrat slišali eno in isto z obeh strani. Torej, danes obravnavamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. O tem je res že veliko tekla beseda in res je, določene težave je pač treba rešiti. Rečeno je bilo tudi, da je bil ta predlog usklajen v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, pa vendarle. Tudi tukaj se bomo vsi strinjali, da je pač to področje delovnega časa, ki naj bi bila ena izmed največkrat kršenih pravic, treba rešiti, torej delavca moramo zaščititi. To lahko naredi samo učinkovit inšpekcijski nadzor. Meni se postavlja vprašanje, čemu zdaj zaradi nekaterih kršiteljev sprejemamo takšne ukrepe, ki bodo pomenili dodatno birokracijo, lahko rečem tudi, da tam, kjer to že počnejo, marsikje, tudi v javnem sektorju, predstavlja že zdaj kar nekaj slabe volje, kot da so vsi kot da so vsi zaposleni kršitelji, predvsem pa so ti kršitelji delodajalci. Mi zdaj sprejemamo te ukrepe, ta predlog zakona na podlagi nekih ugotovitev inšpektorja in s tem bremenimo tudi tiste, ki delajo pošteno in delavce pošteno plačajo in pri teh ni težav. Jaz sem prepričana, da je to večina delodajalcev. Zdaj se se odločamo, ali bomo govorili o nekaj administrativnih zadevah, birokraciji, ki jo bomo s tem še povečali, ali pa o tistem, kar pač mora inšpekcija urediti in narediti. Še posebej je pomembno, da bi pri tem upoštevali naravo dela, se pravi raznolikost delodajalcev, to pravi tudi naš amandma, kjer lahko z neko pogodbo o zaposlitvi s splošnimi akti delodajalca, kolektivno pogodbo ali celo področno zakonodajo sami razporejajo čas glede na naravo dela ali delovnega procesa, delodajalce je zagotovo pomembno, da je neko delo, nek projekt, neka zadeva, ki je pomembna za podjetje, tudi narejena. Zato se jaz s tem

in da mnogi že zdaj evidentirajo delovni čas in vse naloge, ki so pač delavcu dodeljene, vsekakor ne strinjam. ne strinjam. Tudi če je bilo to usklajeno na Ekonomsko-socialnem svetu, bo to povzročilo veliko dodatnih ovir, hkrati pa vemo, da se bodo mnogi lahko temu tudi izognili in bomo v bistvu na istem, kot smo zdaj. Se pravi, učinkovitejši inšpekcijski nadzor bi verjetno rešil marsikatero stvar brez dodatne birokracije. Hvala lepa.

nesorazmerje med številom inšpektorjev in številom poslovnih subjektov v Sloveniji. Ta problem ima dolgo brado. Ta vlada je v kadrovskem načrtu za letošnje leto povečala število zaposlitev za 20 in obljubila tudi, da jo bo, ko se to kvoto doseže, še povečala, še povečala, če bo tako potrebno. Na inšpektoratu trenutno poskušajo te ljudi zaposliti, stanje na trgu dela je tako, kakršno je, trudimo se, da se zaposli več inšpektorjev in da se delo inšpektorata usmeri v težje primere, bolj usmerjene v skupne akcije. Glede tega smo imeli tudi sejo odbora, pripravili smo usmeritve za delo inšpektorata, tudi na tem področju poskušamo stvari izboljšati. Dejstvo pa je, da ta isti inšpektorat pravi, da težko dela na terenu, ker so evidence neverodostojne. Problem je v tem, da bodo tisti delodajalci, ki te evidence, ki jih sedaj predlagamo, torej da se beleži prihod in odhod z dela, ne bodo upoštevali in ne bodo predložili inšpektorju, ko pride, dobili globo. Na ta način lahko inšpektorat dela. Inšpektorat ne more delati, če zakon ne ustvarja primerne podlage za njihovo delo. Hvala. REBERŠEK (PS NSi):** Hvala lepa. Rekli ste, da boste zdaj zaposlili 20 dodatnih inšpektorjev, če sem prav slišal, se pravi, zdaj jih je 53, plus 20 je 73. Imamo 220 tisoč poslovnih subjektov. Če izračunamo, še vedno pomeni, da bo en inšpektor pokrival pokrival dobrih 3 tisoč plus podjetij. A se zavedate, da je to še toliko bolj premalo? Zadnjič ste v eni oddaji javno povedali, da imajo ti inšpektorji preslabe plače, da je tudi zaradi tega problem, tudi tukaj imate vi odgovornost, ker ste jim vi z Zakonom o dohodnini, ki ste ga razveljavili, znižali plače. In tega ne pozabiti. Kar potrebujemo, je večje število inšpektorjev, mnogo večje, ki se bodo ukvarjali s tistimi, ki kršijo delovnopravno zakonodajo, ne pa da kaznujemo vse. In to je vse, kar želim povedati. Hvala. Gospod poslanec Reberšek, jaz bi si želel, da bi najin odnos majčkeno napredoval in da se ne bi vedno na vsakem srečanju čisto enako pogovarjala. Kot sem tudi zadnjič dejal, davčne spremembe verjetno niso sredstvo za dvig plač eni posamezni poklicni skupini. Jaz sem prepričan, vsaj na Ministrstvu za delo imamo tako stališče, da ne moreš hkrati zagovarjati nizkih davkov in zastonj javnih storitev. Ne moremo hkrati zagovarjati zastonj vrtca za vse,

Predsedujoča, hvala za besedo. Preden preidem na sam zakon o elektronskih evidencah oziroma evidentiranju delovnega časa, nekaj uvodnih besed na temo Inšpektorata Republike Slovenije za delo, ki je tista instanca v naši državi, ki sploh problematizira oziroma je že dolga leta izpostavljala, kako velik obseg kršitev se dogaja ravno na področju evidentiranja, merjenja delovnega časa, kako se delavcem krade ure, krade se jim minute, delodajalci jih izigravajo in tako naprej. Inšpektorat za delo je zagotovo kadrovsko podhranjen. Prav v Levici smo tisti, ki na to že osem let oziroma dva mandata, zdaj gremo v tretji mandat, opozarjamo. Sklicali smo ničkoliko sej na temo pooblastil delovne inšpekcije, sklicali smo ničkoliko sej, predlagali ničkoliko ukrepov za to, da se to inšpekcijo kadrovsko popolni. kadrovsko popolni. In že nekaj let nazaj, to je bilo pod vlado Marjana Šarca, nam je dejansko uspelo izboriti prvi komplet dodatnih zaposlitev, ki pa žal ni bil tako obsežen, kot smo si želeli. Zakaj ne? Ker je Inšpektorat za delo sam izpostavil,

ti tam 53 delovnih inšpektorjev, pa od tega niti niso vsi zaposleni za področje delovnih razmerij, je število ljudi, ki jih lahko na novo izobraziš, vpelješ, treniraš, preprosto omejeno. Žal. Tako da je že cilj, da se zaposli 20 dodatnih delovnih inšpektorjev, precej administrativno ambiciozen, ga je pa treba doseči. Tu ni druge. To je dejstvo. Inšpektorat Republike Slovenije za delo je kadrovsko podhranjen, je pa podhranjen tudi s pooblastili. Da se ta pooblastila inšpektorata na področju kršitev delovnega časa zaposlenih okrepijo, smo v današnjo razpravo in odločanje prejeli ta zakon o elektronskem evidentiranju. Ta zakon je plod kompromisa, dogovora na Ekonomsko-socialnem svetu med predstavniki delavcev in predstavniki delodajalcev. To, kar smo na področju elektronskih evidenc lahko brali v medijih, slišali, spremljali celo moralno paniko nekaj mesecev nazaj, češ kako želi Levica obvezno štempljanje za vse, ne vem kaj še vse, preprosto pač ne zdrži. Kaj ureja ta zakon? Ureja obvezno elektronsko evidentiranje samo v dveh primerih. Prvič, tam, kjer se ugotovi kršitve delovnega časa zaposlenih, potem Inšpektorat za delo odredi obvezno elektronsko evidenco delovnega časa, in drugič, kjer delovni kolektiv v sindikalni obliki od delodajalca tovrstno ureditev zahteva oziroma si izpogaja tako ureditev v kolektivni pogodbi. In še drugo na temo kritike, češ Levica uvaja obvezno štempljanje, to je popolnoma neživljenjsko in tako naprej, ki jo je treba izpostaviti, je dejstvo, da je evidentiranje delovnega časa že zdaj obvezno. Že zdaj morajo delodajalci voditi pregled ur, koliko jih opravi posamezen zaposleni. Tako da tisti, ki kriči, da se bo na novo uvajalo obvezno štempljanje, v resnici podaja samoovadbo, ker je to nekaj, kar bi že zdaj moral početi, pa tega ne počne. Naprej. Kritike, ki streljajo v ta zakon z argumentom, zbirokratizirali boste življenje podjetij, namesto da bi preganjali kršilce in ne vem kaj še vse, prav tako ne preživijo srečanja z realnostjo. Tak argument, taka kritika bi zdržala, če bi zakon uvajal obvezno elektronsko evidentiranje na ravni celotne države, za javni sektor, za zasebni sektor, za firme, za skupne službe, ampak tega, kot rečeno, ne uvaja, ker je plod kompromisa, dogovora na Ekonomsko-socialnem svetu. Pa bom rekel, da tega žal ne uvaja. Zagovarjam stališče, da bi morale elektronske evidence delovnega časa brez pardona postati obvezne za celotno državo. Ne mi reči, da se to ne da, ne mi reči, da je to neizvedljivo.

to ne bi bila kakšna posebej revolucionarna in posebej nova praksa v naši državi. To prakso že imamo, to prakso že poznamo na nekem drugem polju kršitev, kršitev s področja utaje davkov. Ta praksa so davčne blagajne. V osnovi je davčna blagajna elektronska evidenca izdanih računov, da takrat, ko je izdan nek račun, informacija nemudoma pripotuje do Fursove evidence, kjer se lahko transakcije oziroma račune realnočasovno spremlja, na tak način pa bistveno omejuje obseg sive ekonomije oziroma utajevanja davkov. To je bil tudi cilj, zaradi katerega so se uvedle davčne blagajne, in to je bil tudi cilj, ki so ga davčne blagajne v veliki meri, kolikor so ga lahko, dosegle. Obvezna elektronska evidenca bi za vse dosegla popolnoma enako tudi za področje kršitev delovnega časa zaposlenih. Da se bistveno zmanjša, če že ne odpravi, obseg kraje ur delavcev. Da se bistveno zmanjša, če že ne odpravi, obseg neplačanih nadur, nezakonitih nadobremenitev. Vse to so kršitve, ki žal v našem prostoru niso izjema, ampak so še posebej v posameznih sektorjih, kot je gradbeništvo, v delovno intenzivnih panogah, na področjih, kjer so zaposleni oziroma delajo delavci migranti, skorajda prej pravilo kot izjema. Osebno poznam ljudi, ki so delali po 300 ur na mesec. Poznam jih nekaj iz Luke Koper, ki so si lomili hrbte z žaklji pa kontejnerji pa škatlami, petek, svetek, od zore do mraka zato, da so bili plačani za en slab groš, govorim o tako imenovanih izvajalcih pristaniških storitev. Zdaj se jih postopoma zaposluje neposredno v Luki Koper, da pridejo do redne zaposlitve in tako naprej. Ampak ja, konkretni primeri, ki niso tu od včeraj, ampak so tu že najmanj kakšno desetletje in vmes se ta trend samo še stopnjuje. Zakaj to izpostavljam, zakaj to govorim? Noben me ne bo prepričal, da se tako hude zlorabe delavcev, obremenitve delavcev, kot je to, da delajo 300 ur in več na mesec, dogajajo zato, ker češ, poglejte, nimamo dovolj delavcev. Figo freško, to se dogaja zaradi pohlepa delodajalcev in čisto nič drugega. Nadzor s primernimi orodji, da se ta nadzor dejansko lahko vrši,

Trenutno, kot ve povedati Inšpektorat za delo, je situacija taka, da pridejo ti inšpektorji v neko firmo, kjer so se namnožile kršitve delovnega časa, pridejo na neko gradbišče, jasno je, z Lune se v osnovi vidi, da gre tam za neke gazde, ki delajo z ljudmi kot svinja z mehom, ampak ko pogledajo papirnato evidenco opravljenih ur na posameznega zaposlenega, to vse štima. Ta papirnata evidenca izgleda kot nek karo zvezek, v katerega so notri malo na roke naštrihane ure ali pa še to ne, prazen A4 list papirja,

je pa tovrstno izigravanje kar naenkrat bistveno, bistveno težje. Zakaj? Ker ti ne moreš za nazaj trackati po papirjih, ti ne moreš za nazaj popravljati nekih številk. Človek pride, se evidentira, človek se evidentira takrat, ko odide, in se potem v sistemu ne da za nazaj nekaj šraufati in prilagajati številk, če se jih že sproti sporoča v to imenovano elektronsko evidenco. Pa bom znova poudaril, da žal to ni sistem, ki bi ga ta zakon uvajal. Je ambicija, je želja, je cilj, kam je treba pripeljati elektronsko evidentiranje delovnega časa, ampak ampak v temu konkretnemu zakonu je tovrstno elektronsko evidentiranje, kot rečeno, omejeno na firme, kjer to zahteva sindikat oziroma pride do dogovora z delodajalcem, in tam, kjer delovna inšpekcija ugotovi kršitve, zaradi katerih delodajalcu naloži uvedbo in uporabo obveznih elektronskih evidenc. Ves ta vik in krik, češ kako vam bo Levica pobrala zobne ščetke, kako vam bo Levica pobrala firme, je pač neka zelo poceni in počen groš propaganda, ki ne preživi srečanja z realnostjo. Seveda je treba okrepiti še kakšna druga pooblastila Inšpektorata Republike Slovenije za delo, za druga področja, ne zgolj za evidentiranje delovnega časa. Ja, seveda je treba okrepiti nadzor nad problematičnimi delodajalci in v firmah, kjer je teh kršitev največ, ampak v resnici, dokler ti ne dobiš prijave, dokler inšpektorat ne pride v neko tako posamezno podjetje, saj v osnovi sploh ne more vedeti, da se tam dogajajo kršitve in ravno zato potrebuje orodja, kot je elektronska evidenca delovnega časa, da bo lahko potencialne kršitve že takoj, že statistično značilno detektiral, v osnovi iz pisarne, preden bo šel na teren, in bodo lahko targetirano lažje, bolje izvajali nadzor in izvajali preglede. govorim in ki manjkajo inšpektoratu, pa bi med drugim recimo v primeru mešanih inšpekcijskih timov skupaj s finančno upravo, skupaj s policijo v primeru res najhujših, najtežjih kršitev,

sam Inšpektorat za delo okrepiti z močnejšimi pooblastili, kaj bi neprestano poslušali od istih predstavnikov desnega pola, ki danes kričijo, zakaj te evidence, dajte rajši preganjat najhujše kršilce, takrat bi nastal vik in krik in cirkus, kako kršimo pravico do svobodne podjetniške pobude in kako omejujemo smelega podjetniškega duha in ne vem kaj še vse. vse. Gospe in gospodje, prav to zaklinjanje svobodnega podjetništva brez regulacije, brez resnih omejitev je tisto, ki je sploh pripeljalo do vseobsežnih kršitev delavskih pravic, do praktično novodobnega suženjstva in, ja, do vse sorte zlorab na področju delovnega časa, zaradi katerih je danes sploh treba uvajati elektronsko evidentiranje delovnega časa, pa čeravno v neki milejši, mehkejši, kompromisni obliki, kot je prišla z

za akademijo oziroma za univerzo, češ da univerzitetni profesorji in raziskovalci ne rabijo beležiti točne ure prihoda in odhoda, tako kot velja za vse ostale. To izjemo smo z amandmajem vključili v zakon zato, ker je bila dogovorjena na ravni predstavnika delavcev, predstavnika delodajalcev, skratka, zavrtela se je v mehanizmih socialnega dialoga in v zakon smo jo poslanci vgradili v osnovi ne toliko zaradi kakšnega vsebinskega strinjanja, ampak iz tega formalnega razloga, češ oni so se med sabo dogovorili, v vsakem

kar naenkrat še kakšne druge instance in še kakšne druge panoge začele žnariti in težiti, da bi pa tudi oni imeli izjemo, tako da smo v koalicijskih poslanskih skupinah staknili glave, še enkrat pregledali to ureditev in se odločili, da izjemo za akademske mandarine iz tega zakona črtamo ven in jaz mislim, da je to pravilna odločitev. Kolegice in kolegi, ki sodelujete pri delu Odbora za delo, se spomnite moje vsebinske kritike na to izjemo, ki sem jo podal že na samemu odboru. Ni nobenega tako zelo posebnega in tako zelo zapletenega delovnega procesa, da evidentacija delovnega časa ne bi bila mogoča dinamično, da ne bi bila mogoča z uporabo tehnoloških orodij, ki so nam na voljo, še posebej recimo telefon. noben me ne bo prepričal, da so akademski mandarini neki posebni sončki, ki pa potrebujejo neke svoje izjeme in neko svojo posebno ureditev. Gospe in gospodje, niste. Niste. Elektronske evidence so namenjene temu, da zaščitijo pravice delavcev, ki se jim serijsko krši njihova pravica do počitka, to je njihova pravica do poštene obravnave na delovnem mestu, in mislim, da ni niti korektno niti smiselno, da se v ta poskus zavarovanja delavskih pravic in delovnega časa zaposlenih vrta neke luknje in neke izjeme, v osnovi samo zaradi nekega komforta gospodov akademskih mandarinov, ki se jim je majčkeno odveč evidentirati takrat, ko oni delajo. sem tudi na odboru predstavnikom akademske sfere zelo jasno in zelo nedvoumno povedal. Danes sem vesel te koalicijske odločitve in koalicijskega dogovora, da bomo v nadaljevanju parlamentarne obravnave tega zakona v tretjem branju predložili amandma k 8. členu in to izjemo za akademijo iz zakona črtali ven. Delavske pravice za vse, ne le za peščico. Hvala lepa. Želi morda še kdo razpravljati? Aha, replika. Izvolite, Anja Bah Žibert. Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. No, saj zdaj pa je kolega Kordiš povedal to, kar smo na odboru ves čas govorili, da je izjema, ki ste jo dali na sam odbor v obliki amandmaja, nepoštena in da ustvarja prvo- in drugorazredne. Še več, povedali ste, so dejansko skupine, ki imajo potem isti problem. Prej ste rekli, da je vse usklajeno, zdaj ste pa sami priznali, da prihajajo pritiski, da želijo tudi drugi podobno rešitev. In res je, želijo, kar je logično, in me veseli, čeprav ste na seji odbora, kolega Kordiš, rekli, da je v moji razpravi samo zrno resnice, me veseli, da ste šli zdaj tako daleč in da pravite, vi ste to povedali v imenu koalicije, da boste podali amandma in to izjemo črtali. Res me veseli. me veseli. Marsikatera razprava bi bila nepotrebna, če tega sploh ne bi storili. Ampak pritisk je zdaj prevelik, ker sem povedala, prej sem naštela kar nekaj delovnih področij, ki imajo enak problem in bodo hoteli enako. Ampak jaz še vedno mislim, da ni prav, da zaradi tistih, ki ste jih izpostavili danes tudi vi in kršijo delovnopravno zakonodajo, tepemo vse. Jaz sem proti temu. In še vedno menim, da bi bil najboljši način, da bi to dovolili tudi v obliki kolektivne pogodbe, da bi se pač lahko na podlagi kolektivne pogodbe odločali o tem. V končni fazi ima tudi evidentiranje prihoda in odhoda možnost zlorab, lepo vas prosim, prej ste povedali, kako lahko na daljavo kontroliraš. Tudi zlorabe so možne, žal je tako. Vedno so možne zlorabe. Problem pa je nekje drugje, da ni dovolj inšpekcije. Tudi te zlorabe bo morala inšpekcija nadzirati, ampak s to številko jih ne bo mogla. S to številko jih ne bo mogla, vsaj učinkovito ne. In mislim, da bi morali iskati učinkovite rešitve na drug način, ne s tako s tako imenovanim štempljanjem, za katerega jaz mislim, da ga je v večini panogah že povozil čas. Ne rečem za vse, ampak v nekaterih panogah pa zagotovo.

in vse, kar se v zvezi s tem dogaja delavcem, absolutno poskrbeti, da tega ne bo oziroma verjetno ne bomo mogli povsem izkoreniniti, lahko pa se približamo dobremu cilju.

najprej sprožila listo prijav, ker smo izčrpali listo razpravljavcev, pa se prosim prijavite vsi, vključno s predstavnikom Vlade. Pričenjam prijavo.

Razloge so navedli v usklajevanjih, en razlog je v tem, da bi bilo smiselno, da se na ravni kolektivnih pogodb pogajajo o obsegu pravic in obveznosti, ne pa o načinu njihovega beleženja.

otežen nadzor inšpektorata. Hočem podčrtati, socialni partnerji se niso strinjali s tem, da bi se vsebina evidenc urejala na ravni kolektivnih pogodb, zato o tem ni bilo soglasja in smo dali na Vlado in v Državni zbor predlog, ki pa ima soglasje socialnih Hkrati bi rad povedal še to, ko so poslanec Kordiš in ostali rekli, da tudi drugi želijo izjemo. Za visokošolski sektor velja, da ti drugi pomenijo hkratno željo in skupen interes zaposlenih in delodajalcev. Tisti drugi, ki to tudi želijo, pa so po večini delodajalci, ki to želijo. Recimo na področju gostinstva delodajalci želijo, da bi se evidence vodile drugače, delavci se s tem ne strinjajo. Tudi na področju trgovine si delodajalci želijo, da bi bila zakonodaja nekoliko bolj mehka do vodenja evidenc, ampak se delavci s tem ostro ne strinjajo. V tem je razlika, da področja

in da obstajajo resni pomisleki v zvezi z ustavnim načelom enakosti pred zakonom, zato se strinjamo, da se to briše, ker lahko priznamo svojo napako in znamo v dialogu v Državnem zboru tudi poiskati potem neko rešitev, ki je plod medsebojnega sodelovanja različnih služb. Torej, ne vztrajamo pri svojem za vsako ceno. Hkrati bi rad podprl izvajanje poslanca Kordiša v zvezi z utemeljenostjo in smiselnostjo uvedbe elektronskega vodenja evidenc za celotno državo. Ministrstvo in njegove strokovne službe ta predlog podpirajo, torej uvedbo centralne enotne elektronske evidence iz več razlogov. Prvi razlog je v resnici administrativna razbremenitev, tudi delodajalcev. Drugi razlog je zagotavljanje revizijske sledi, kar pomeni, da ne moreš naknadno posegati v evidenco, da se ve, kdaj si vpisal ure, takrat, ko zakon pravi, da jih moraš vpisati, in da se tudi ve, ali si posegel v evidenco, kdo je posegel in kako je posegel. Tretji razlog je, da se omogoča nadzor nad evidencami delovnega časa in pravicami delavcev na daljavo, inšpektorat bi lahko ob sumu kršitev pogledal v evidenco in ta nadzor izvedel na daljavo, kar bi bistveno pripomoglo pri delu inšpektorata. In nenazadnje, take evidence bi na dolgi rok omogočale

Socialni partnerji se niso strinjali, da bi se vsebina evidenc delovnega časa lahko urejala na ravni kolektivnih pogodb, torej niso se strinjali s tem, da bi za vsako področje imel zakon v tem delu odkaz, splošni odkaz o materialnih določbah, da se lahko s katero koli kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti dogovori drugače. V amandmaju je pisalo s kolektivno pogodbo na specifičnem področju. Hvala.

nasprotujočih si izjav, ki smo jih danes slišali iz opozicije. Najprej pozive k učinkovitejšemu inšpekcijskem nadzoru na eni strani, po drugi pa očitke, da uvajamo administrativne ovire. Še enkrat bi izpostavila, da gre za dogovor med delodajalci in zaposlenimi, ki je bil sprejet na Ekonomsko-socialnem svetu, in najbrž se delodajalci strinjajo, da ne gre samo za administrativne ovire, ampak da gre za željo zaposlenih, da so te evidence bolj pregledne, da je jasno, kakšna je izraba njihovega delovnega časa in kakšna je izraba njihovega počitka in odmora, in da je k temu pozval tudi inšpektorat sam, da potrebuje boljše evidence zato, da lahko izvaja učinkovit inšpekcijski nadzor, h kateremu v bistvu sami pozivate. Tako da ni res, ne drži, da obstaja še veliko nedorečenosti v zakonu, ker je bilo vse, kar je danes v noveli, sprejeto na septembrski seji Ekonomsko-socialnega sveta in je usklajeno. Ne morem se strinjati, da je v dobi digitalizacije štempljanje out, saj vemo, da že tudi pri terenskem delu, recimo večji del osebne asistence, poznajo štempljanje, imajo mobilno aplikacijo, v katero vpisujejo, kako izrabljajo svoj delovni čas, tudi pri delu na domu, večinoma je to pogojeno z uporabo računalnika in prijavo v informacijske sisteme podjetja, v e-pošto in podobno večina podjetij želi sama nadzirati zaposlene in od njih zahteva, da se evidentirajo v njihove informacijske sisteme ali pa recimo v sistem Špica, ki vodi ta delovni čas. Se pa strinjam, da je edina nedorečenost ta 8.a člen glede avtonomije univerz in se pridružujem mnenju ministrstva, da v krovnem zakonu sledimo načelu enakosti pred zakonom

Hvala, predsedujoča, za besedo. Zdaj ne bom nadaljeval polemike v zvezi z izjemo, vpeljano za področje akademije in raziskovanja. Mislim, da je bilo zelo jasno povedano, da je bilo tudi med koalicijskimi poslanci, med nami, kar nekaj negodovanja in dvignjenih obrvi. V redu, smo vseeno podali roko dogovoru delodajalcev in delojemalcev na tem področju, ampak se zelo hitro pokazalo, kje je tukaj problem in sem zelo zadovoljen, da smo potem naknadno ureditev še enkrat pregledali in prišli do dogovora, da bomo v nadaljnji obravnavi to izjemo v postopku črtali, in to je to. Tukaj bom naredil piko. Zelo sem vesel in danes je dober dan, da bomo odpravili Še nekaj drugega bi rad izpostavil v nadaljevanju svoje razprave. Ja, dejstvo je, da ta zakon ne uvaja enotne centralizirane elektronske evidence za celotno državo, kakor so se nekaj mesecev nazaj začeli razburjati delodajalci, čeprav bi po mojem osebnem mnenju tako evidenco potrebovali in bi jo bilo treba vpeljati, pa naj se delodajalci tisoč in stokrat razpočijo. Mi je vseeno. Družba, zanjo socialna država, ima nalogo, da zagotavlja minimalni standard dela, minimalni standard nadzora in, kot je povedala delovna inšpekcija, elektronska evidenca je instrumentalno orodje, da se začne sistematično zmanjševati, preganjati, odkrivati kršitve delovnega časa in delavskih pravic, ki se dogajajo na področju evidentiranja časa. Teh je res veliko mogoče je to celo najbolj izpostavljeno in najbolj problematično področje v tej državi, ampak centralne elektronske evidence za celo državo ni na mizi. Zakon je plod kompromisa, dogovora na Ekonomsko-socialnem Ekonomsko-socialnem svetu, vseeno mislim, da je korak naprej, manj zaradi samih določb in bolj zaradi tega, na kaj napotujejo delavce same. Ta zakon namreč daje delovnim kolektivom orodje, s katerim lahko od delodajalca iztržijo oziroma pridobijo elektronsko evidentiranje njihovega delovnega časa, pod pogojem, da se vzamejo skupaj, da se sindikalno organizirajo in da se kot delovni kolektiv postavijo za svoje pravice. In smo dobili še eno spodbudo za zaposlene, da dejansko pristopijo k svoji lastni sindikalni organiziranosti. Sindikalna organiziranost in aktiven, bojevit sindikat znotraj podjetja pa je, kot vemo, z naskokom najboljši garant delavskih pravic. Panoge, podjetja, kjer imajo močne in aktivne sindikate, so panoge in podjetja, kjer so najboljše plače, kjer je blaginja za delavce največja in kjer je kršitev najmanj. Sindikalno organiziranje je zato treba spodbujati,

ki lahko delavce dodatno opolnomočijo in opogumijo, da pristopijo k sindikalni organizaciji in sami od delodajalca izterjajo pravično merjenje njihovega delovnega časa. Se mi pa ob tem odpirata dve vprašanji, ki ju naslavljam na predstavnika Vlade. Prvič, ali na Ministrstvu za delo razmišljate o nadaljevanju socialnega dialoga na področju elektronskega evidentiranja, in če že, kdaj bodo recimo začeli nadaljnji koraki, nadaljnje debate, ki bi lahko pripeljale do tega, da dejansko v tej državi dobimo centralno elektronsko evidenco delovnega časa za vse, kot obvezo, kot družbeni standard. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa se nanaša na določen pomislek v zvezi z inšpekcijskim postopkom, s katerim je na seji delovnega telesa postregel Goran Lukić kot predstavnik društva Delavska svetovalnica. Govorim konkretno o tistem delu, kjer lahko inšpektor delodajalcu odredi obvezno elektronsko evidenco delovnega časa, v kolikor tam ugotovi neke kršitve. Potem pa Goran Lukić izpostavil, na kakšen način delodajalci blokirajo uresničevanje inšpekcijskih odločb. Zavlečejo neke sodne postopke, tam se kolesa obračajo leto, dve, tri, preden zadeva sploh kamor koli pride, globe se običajno se običajno z dobro plačanimi odvetniki spremenijo v zgolj opozorila in tako naprej. Zato me zanima, ali je zaključek postopka nekega inšpekcijskega nadzora z epilogom na sodišču pogoj, da se obvezna elektronska evidenca za nekega gazdo, ki krši delavske pravice, dejansko implementira in da stopi v veljavo. Rečeno nekoliko bolj preprosto, po tej ureditvi, kot je predlagana, ali se bo lahko obvezna elektronska evidenca za gazde, ki kršijo delavske pravice, sabotirala z zavlačevanjem sodnih in drugih birokratskih postopkov ali to pač ne bo mogoče, da ne glede na to, koliko se bo delodajalec tam pritoževal, koliko se bo kršilec delavskih pravic obračal na razne sodne instance in lobiral naokoli, ali se bo lahko na ta način izognil obvezni elektronski evidenci tukaj in zdaj, ko bi bila ta potrebna, ali ne.